ja sam se nadao da će predsedavati Orlić, ali očigledno da je gospodin Orlić u skladu sa svojim prezimenom počeo da koristi ovo vazdušno područje, pa ću ja dok je on odsutan iskoristiti priliku da nešto kažem.Ne

Bez obzira što ima izreka - kad se dve ribe posvađaju na dnu mora, mora da je između tu negde iza nekog kamena neki Britanac ili neki Englez. Dakle, citiraću Čerčila. Kaže - što dalje pogledaš unazad, to ćeš dalje videti unapred. Mi koji ne bi pogledali unazad, a to je neka druga izreka, kada ne bi pogledali malo u prošlost, onda bi ona mogla da nam se ponovi. Danas je dan kada je 19 zemalja NATO pakta izvršilo agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na vojsku Savezne Republike Jugoslavije je navodno započeta ta agresija.Ona agresija.Ona je vrlo brzo prerasla u agresiju prema civilnim ciljevima kao odmazda prema civilima i civilnim ciljevima.

najmanje jedno 20 puta, jer svi znamo da recimo u ručnim bombama ima 100 grama trotila i da je ona u mogućnosti da ubije više ljudi.Ima i izreka - da od varvarstva do civilizacije treba da prođe nekoliko vekova. Ali kažu i sledeće - da prilikom agresije NATO pakta od civilizacije do varvarstva treba samo nekoliko dana. Za tih nekoliko dana oni su promenili cilj, umesto da gađaju, što je takođe bilo neopravdano, bez dozvole Saveta bezbednosti UN, umesto da gađaju u vojne ciljeve, oni su vršili odmazdu, gađajući pre svega civilne objekte i civile. Tom prilikom su usmrtili najmanje dve hiljade Tom prilikom je ranjeno preko šest hiljada civila, tom prilikom je oštećeno ili srušeno više hiljada stambenih jedinica, od toga 995 individualnih kuća u kome su živeli civili. Srušeno je 44 mosta, gospodine ministre, puteva je uništeno, pruga, oko 500 kilometara. Šteta koju smo pretrpeli je bila od 30 do 100 milijardi kao zemlja.Kao zemlja.Kao neko koji se zalagao zajedno sa svojom strankom da uđemo u tu civilizaciju koja se zvala Evropska zajednica, kasnije EU, sam bio sam bio zatečen zato što umesto demokratije posle te agresije smo dobili monopol i kriminal, a između toga smo dobili sankcije, bombardovanje i povađene organe.

reći na to? Onaj koji ima silu, postoji ta izreka - uzima silom. Onaj ko nema silu, tako veliku silu, treba da uzme pameću, treba da vrati pameću i vreme je vreme je najbolji dokaz za to. Ko ume čekati njemu će vreme otvoriti vrata. Mi ćemo čekati, ali ne čekati vezanih i skrštenih ruku. Mi moramo čekati izgrađujući ovu zemlju, pri tome izgrađujući naravno i aerodrome, puteve, železničke pruge, sve ono što je zapušteno.Za

onaj prvi dan smo čekali da počnu, su bombardovani 23 puta. Njihov naziv je, partizanski naziv, Dačiću će biti drago, sremske lisice. Oni su izviđanju snimili onaj nevidljivi avion kod Pančeva u zaokretu, a snimili su ga zato što su im oštetili radar nekoliko dana pre toga pa su iz Rakovice, a to više nije vojna tajna, dobili stari radar iz 1954. godine, sovjetske proizvodnje, koji nije imao razumevanja za novu STEL tehnologiju.Tako da su oni u tom zajedničkom evropskom NATO području vazdušnom, koji se odvijao isključivo iznad naše zemlje, videli taj nevidljivi i onda su ovi dole od Rume, Buđanovaca, iz Donjeg Srema sa drugim radarom navodili „Neve“ i na takav način oborili ono što nikada do tada niko nije oborio.Dame i gospodo, mi se toga moramo sećati, ali moramo se sećati i onih koji su kao ja, politički protivnik, kao i stotine hiljade drugih koji su uglavnom bili mobilisani,

Većina ljudi je tada bila mladih siromašnih i oni su ta snaga koja se veoma dobro oduprla zahvaljujući planovima i veštini NATO paktu. Oni su izgubili živce i gađali RTS.Oni nama danas pričaju o slobodi medija. Oni danas izlobirani od strane Šolaka, Đilasa, pričaju o slobodi medija. i suverenitetu i nepromenjivosti granica nama govore oni koji su nas bombardovali da bi nam promenili granice, oni koji su dali podršku rasturanju jedne države u šest država, pa sada kažu – nepromenjivost granica. Oni su dozvolili da se svi odvoje od Srbije, a gle čuda danas Srbija ne može da se odvoji od svoje Pokrajine, koliko sam ih ja razumeo. To je bila suštine agresije NATO pakta, parkirati svoju vojnu silu u veliku Albaniju, koja de fakto, skoro postoji.Nemoj da da smo u nekoj vrsti iluzije. NATO pakt je to već sastavio. Znači, imate delove Crne Gore, imate delove Makedonije. Meni lično do Makedonije nije stalo, zato što su oni bili najsrećniji dobitnici srpskih pobeda. Nije mi nešto posebno žao, ali delovi Makedonije, delovi Srbije, odnosno naša južna pokrajina, Albanija to je već u suštini, velika Albanija, i tu se parkirao NATO pakt, da bi naškodio velikim Rusima, uzeli su deo teritorije agresijom malim Rusima. Pri tome su koristili naše područje kao zajedničko i pri tome bili veoma nepristojni i veoma grupi, i vršili ogromnu odmazdu nad civilnim ciljevima. Srušiti 44 mosta, ubiti preko dve hiljade civila, i posle toga kontrolisati određenu teritoriju, okupirati je i dozvoliti da se nad stotinama Srba i nealbanaca sprovode eksperimenti tako što su im živim vađeni organi. Takvog varvarstva i takav nagli prelaz iz civilizacije u varvarstvo, mogao je da uradi samo NATO pakt. Nisam siguran, da ako ne pogledamo unazad u prošlost, da nam se ona na određeni način neće ponoviti.Nemoj da mislite da nas nešto preterano vole, ja koliko vidim, bez obzira koliko se ovi drugi umiljavali, dodvoravali, levo, desno, možda će oni Đilasa, Šolaka, malo pomilovati po glavi, ali nikada oni srpski narod neće tretirati kao neku vrstu saradnika sa istim pravima. Njima ne trebaju saradnici, koliko ja vidim. Njima trebaju podanici, posebno po ovim vojnim pitanjima itd.Dame

koje daju očevi, jel, siromašni očevi daju u vojnike. Tibor Cerna, koliko se ja sećam je iz Kovačice, njegove poslednje reči na Košarama su bile – za ovu zemlju vredi umreti. Tako kažu njegovi saborci i ja u to verujem. Mađarskog je porekla, bio je građanin Srbije, građanin SFRJ, shvatio je nepravdu, položio je svoj život.Hajde da pričamo onima drugima koji su sa nama delili neki vazdušni

Pendžetirani obraz. Od njegovog obraza da praviš pancire, ma to ima da izdrži brolik kalibre. Nisam siguran da ni ova iz Lazara, malo teža municija iz topa 50 milimetara, da bi mogla da probije takav pancir koji bi se napravio od njegovog obraza.Zamislite čoveka koji predaje studentima, profesor na Saobraćajnom fakultetu, koga zbog pokreta, gospodin Atlagić zove glavatas, zamislite njega, a sad priziva neki kodeks čuveni, zamislite njega koji pobegne u toku agresije na agresorsku stranu. Pazite, vi ste akademik, vi ste profesor, izbio je rat, vi studentima morate da budete primer, ipak ste u godinama, ako oni ne žale svoj život, ako idu na Košare itd, valjda i vi kao profesor, onaj u Kragujevcu, koji je stajao, a mogao je da ne stoji sa učenicima, valjda treba to da uradite, još ne znate da li će vas pogoditi ovi od gore, da li će vas targetirati. Stavite neku metu na grudi, kao i oni, target, i poslužite kao primer studentima bez obzira

stranu.Zamislite sada ovog drugog političkog lidera koji nije uspeo da se plasira u parlament. Dok je Tibor Cerna polagao život Sergej Trifunović je išao po ministarstvima i plakao. Tražio dozvolu po svaku cenu i na kraju ne znam da li je dobio ili nije dobio, uglavnom i on je prebegao na agresorsku stranu.Idemo treći primer onih koji umesto za ovu zemlju vredi poginuti, otprilike su imali geslo ovu zemlju vredi opljačkati. Zamislite Dragana Đilasa koji u to vreme baš mu se nešto češka, ide u Češku da otvori firme i da pere prozore. Kasnije od pranja prozora, jel tako gospođo Božić je došao do pranja ogromne količine novca, ali da je prao neki novac zapadnih sila kao Šarić, gori je od Šarića. Šarić je to tamo negde uvaljivao na zapad, to je najveći investitor ovih bivših, nije naš, jel? Tako su osetljivi i na Jovanjicu, ali i na

Zamislite sada sve to u ovoj našoj napaćenoj zemlji. Zamislite Đilas baš tada ima priliku da ide u Češku da otvara firme.Četvrti koji je bio, valjda mu je bila mala udaljenost između Kosova i Čačka, zove se Boško Obradović, u narodu poznatiji kao Boškić ljotić, ja bih po mom iskustvu neprijatnom koje sam imao, ipak bih ga nazvao Boško ljutić, ljutić, da ne kažem i siledžija koji takao presretne neke poslanike, želeći da ih spreči da uđu na sednicu i olakšaju opoziciji prikupljanje potpisa, odnosno izlazak na

zajedničko stepenište i zajednički vazdušni prostor i kopneni i prebili smo čoveka koji bi po godinama mogao da nam bude otac. E to je takva vrsta vernika koji je za vreme te agresije dok su svi avioni koristili naš, naš, a oni su smatrali zajednički prostor u kome mi nismo smeli da letimo, jer su nas zbog toga obarali, zamislite sada, on u tom trenutku potrebu da ne bude na Kosovo pa se zaleteo u Beograd da bi domet, ako ovi gađaju sa Kosova, da mogu da dobace do Čačka, i on dođe i pobegne u Beograd i pokrene pokrene časopis „Dveri“, rešen da se kroz časopis obračuna sa 19 zemalja NATO pakta koji u tom trenutku vrše agresiju na njegovu zemlju.Tako agresivan lik, ljutić, ljotić, kako beše, tako agresivan lik u tom trenutku je bio miran kao bubica. Cenio bih da je bio agresivan i tada, da se zaleteo tamo da se obračuna sa NATO armadom, da se zaleteo na naše sveto Kosovo i Metohiju i da je bio primer na Košarama i da kaže – znaš šta, ja ću prvo da završim rat, a onda ću pokrenuti časopis „Dveri“ da opišem sva svoja ratna isustva.Vi ste pominjali Tibor Cernu, to je razlika između naših birača i njih. Naši birači su spremni i u svim krizama, kada su ovde pred Skupštinom divljali,

kroz blato, tek sada povlačite kredite za ta ruralna područja, izgradnju puteva, telekomunikacije itd. Ti ljudi su davno zaslužili da žive u svili i kadifi u kojoj žive ovi iz centra Beograda,

pa Crnogorci, oni nas više mrze od ovih u Zagrebu, a mogu da kažem da bi se slobodnije kretao u Zagrebu nego kod ovih iz kruga tramvajske dvojke. dvojke. Ako su u Zagrebu neke ustaše, ja ne znam kako ove da nazovem, koji nas više mrze nego što nas mrze ovi u Zagrebu.E, to je razlika između sirotinje i bezobrazno bogatih. Ovi bezobrazno bogati koji su opljačkali sirotinju koja uvek brani ovu državu, nisu želeli da učestvuju u ratu. Akademik je zbrisao, ovaj što je hteo da bude neka vrsta političke vlasti, Sergej Trifunović, zbrisao, Đilas otišao da pere prozore u Češku, pa kad je video da se to ne isplati onda je došao da pere pare, ali da bi prao pare morao je prvo da ih pokrade zajedno sa Šolakom, itd. Gde je Šolak bio? Verovatno se već vozio sa „Falkonom“ koji je zaradio zajedno sa Nešom kaubojem, Goranom Petrovićem, u saradnji, već je verovatno bio ulazio u razne kombinacije koje su donosile ekstreman profit.Dame i gospodo, na kraju da opet nađem poneki citat i da kažem da su strpljenje i vreme dva najvernija i najbolja borca, oni koji se bore za slobodu. Onaj ko ima strpljenja, vrata će mu se jednog dana sama otvoriti i oni koji su uzimali silom, verovatno će izgubiti našom pameću.Ali, na kraju, da citiram i Kenedija, da ne bude da se zalažem apsolutno za razoružanje, jer smo mi zatekli dobro razoružanu vojsku. Kaže Kenedi, da ne bi citirao Tita, tako bi se neko obradovao, „prava je nesreća, ali moramo priznati, samo spremni za rat možemo sačuvati mir“. Hvala. Dačić** Hvala gospodinu Rističeviću što je toliko spominjao Tita i partizane.Narodni poslanik Janko Langura ima Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što počnem zaista moram da vam se zahvalim, ministre, zato što aktivno učestvujete u današnjoj sednici i da vam čestitam na energiji i na marljivosti koju svakodnevno pružate svim vašim radnim danima na obavljanju svih projekata od prvog dana mandata.Kao što smo svi govorili i kao što svi znamo, danas je jedan od najtužnijih dana u novijoj srpskoj istoriji.

Ali, za razliku od vremena kada su o njihovoj sudbini odlučivali Tadić, Đilas, Jeremić, kao i Borko Stefanović, oni danas imaju podršku Aleksandra Vučića i svoje zemlje i sigurnost da do novog pogroma neće doći.Ja sam pre nekoliko dana imao čast da sa svojom koleginicom Ivanom Popović prisustvujem obeležavanju martovskog pogroma u našoj opštini na KiM, opštini Gračanica i ne sećam se da sam video nikoga od predstavnika te nazovi opozicije koji iz usta ne izbacuju ni jednog trenutka KiM. Takođe, nismo mogli da vidimo ni jednog od predstavnika ove dve tajkunske tajkunske televizije koje svakodnevno propagiraju fašističku i tajkunsku politiku koju vode Boško Obradović i Dragan Đilas, niko od njih nije smeo da dođe na KiM, verovatno jer bi se proveli isto kao i Dragan Đilas kada je pre nekoliko godina probao da dođe u Leposavić.Pre da dođe u Leposavić.Pre nekoliko dana sam dobio jedno pismo od nekih nepoznatih ljudi. Kada sam ga otvorio, po lošem rukopisu sam mislio da se radi o nekoj deci koja su drugi ili treći razred, nisam mogao da verujem kada sam video da se radi o nekim mladima iz ove Đilasove privatne stranke, nećete mi zameriti što ne znam kako se zove, jer dotični je do sada promenio preko 20 stranaka u kojima je, naravno, na čelu bio on i svi njegovi ovekovečeni lopovi. Nisam čuo da u toj njegovoj privatnoj stranci ima zaposlenih mladih ljudi. Svi mi znamo da je tu zaposlena Marinika Tepić. Govorili smo o njoj, to je ona gospođa kojoj se od koki nosilja u Moroviću pričinjavala droga, verovatno pod uticajem isto tako psihoaktivnih supstanci koje su joj, pretpostavljam, servirali njeni najbolji prijatelji i najbliži saradnici koji su više puta hapšeni zbog dilovanja narkotičkih

koji ima bolesnu potrebu da svakodnevno napada Aleksandra Vučića i sada se okrenuo napadu na naše čelično prijateljstvo koje imamo sa Narodnom Republikom Kinom. Njima smetaju kineske „Sinofarm“ vakcine koje smo dobili zahvaljujući dobroj politici koju je vodio predsednik Aleksandar Vučić i zahvaljujući prijateljstvu koje naš predsednik ima sa predsednik Narodne Republike Kine. Na tom primeru možete videti da su se oni svesno odrekli dva miliona vakcina. Oni bi svesno, da su na vlasti, se odrekli dva miliona ljudskih života.Takođe, na platnom spisku Dragana Đilasa i dalje se nalazi sijaset dokazanih lopuža iz bivše gradske uprave grada Beograda. Ti mladi funkcioneri bivšeg režima, kako oni sebe nazivaju, koji su na platnom spisku Dragana Đilasa, pismom danas meni ukazuju da mladi napuštaju našu zemlju. Pored ružnog rukopisa koji sam oni pokazuju i elementarnu nepismenost, pa smo mogli videti da je jedan Marko po zanimanju Naftna industrija, a da je jedna Jovana po zanimanju knjižara, šta god to, građani, značilo. Oni su se sada setili mladih koji su sa svojim porodicama morali da odu sa svojih vekovnih ognjišta u pogromu 2004. godine, a da niko, ni taj isti Borko Stefanović, ni taj Vuk Jeremić, ni Dragan Đilas, ni Boris Tadić, nisu prstom mrdnuli.Ja ne znam da li njih slučajno sada ne peče savest što su njihove živote, živote na desetine hiljada naših sugrađana sa KiM, prodali zarad političkih karijera? Mene takođe zanima da li su oni mislili na mlade kada su svoje strane mentore molili da odlože priznavanje nezavisnosti KiM za jedan ili dva dana, samo da bi Boris Tadić prikupio još koji jeftini politički poen i da bi ostao predsednik Republike Srbije, a naravno, da bi na konto toga Dragan Đilas i cela ta svita iz tajkunsko-žuto-lopovskog kartela mogla da nastavi da krade i otima novac od svih naših građana. Takođe me zanima da li ih peče savest i što je za vreme njihove poslednje Vlade, preko 500 hiljada ljudi ostalo bez posla. Zanima me da li ih peče savest što su izbacivali ljude na ulicu. Da li ih peče savest što su oni trpali 619 miliona evra u svoje džepove kada narod u Srbiji nije imao šta da jede.Zanima me da li ih peče savest sada kada znamo za njihove sve belosvetske račune, kažu upućeni da ih je više od 50 i u preko 15 zemalja. Oni su verovatno, obilazeći te njihove račune po belom svetu, tamo upoznali ljude, mlade ljude iz Srbije koji su morali da pobegnu da bi obezbedili bilo kakvu egzistenciju za svoju porodicu.Takođe, mi danas vidimo da oni pokušavaju, traže nama, hoće da nam zabrane da govorimo o onome što mi smatramo da je ispravno i da je korisno za naše građane. Takođe smo mogli da vidimo njihove svakodnevne napade na našu uvaženu koleginicu Sandru Božić, kao i na gospođu Bilju Pilju iz razloga što im smeta istina koju im oni serviraju svakodnevno. Tako da su oni ne ustručavaju da jedino što rade je da nastavljaju da vređaju i da vode politiku njihovog vređanja i nasilja nad ženama.Videli smo takođe da na pitanje novinara Dragan Đilas ne sme da odgovori, već pokušava da kaže kako mu se ne sviđa haljina koju novinarka nosi ili njena frizura. Mi vam se stvarno izvinjavamo što se ne šišamo u frizerskim salonima u kojima se vi šišate, i što ne kupujemo našu odeću u luksuznim buticima i skupim buticima u kojima ih vi kupujete.Sada kada su oni shvatili sve te činjenice, oni su dali sebi za pravo da pišu nama neko pismo. Ja ću ih podsetiti da za razliku od njih mi brinemo o mladim ljudima.Mi otvaramo nove fabrike, otvaramo nova radna mesta, otvaramo nove startap centre, otvaramo nove tehnološke parkove, gradimo stanove za mlade bračne parove. Da je to dobra politika ne vidimo samo mi, to vide i razne evropske institucije, pa smo tako imali jedan bečki institut za međunarodne ekonomske studije koji je stavio Srbiju kao svetao primer, a tiče se povratka mladih.Najveći mladih.Najveći procenat smo beležili po povratku mladih od 24 do 29 godina i ono što me posebno raduje je da ćemo preko Fonda za nauku uložiti preko 100 miliona evra za naučnu i inovacionu infrastrukturu. To je ono što svi građani Republike Srbije prepoznaju i to je ono za šta građani Republike Srbije su dali svoj glas na izborima. Hvala vam. Živela pristojna Srbija.

uglavnom se trudim da se ne javljam za diskusiju kada su na dnevnom redu tačke za koje mislim da nisam stručan i da ne mogu kvalitetno da odgovorim na njih. Šta me je ponukalo da danas se javnim po ovoj tački dnevnog reda? Ima nekoliko stvari.Kada je reč o vazdušnom saobraćaju na koji se odnosi ovaj zakon, mogu da kažem da je jedna od stvari koja me opredeljuje da mogu da diskutujem o tome to što sam bio pitomac škole za kontrolu letenja i spremao se da kontrolišem naše nebo, odnosno prostor na kome se odvija taj saobraćaj. odvija taj saobraćaj. Druga stavka zbog koje mislim da mogu da govorim, pripadnik sam nebeskog naroda, naroda koji veoma često gleda put neba

koji je pre 22 godine na današnji dan bio izložen ogromnom zlu koje je došlo sa neba. To zlo su nam posejali najveći zlikovci u istoriji – NATO pakt, Englezi, Francuzi i mnogi za koje mi i dan-danas govorimo da su nam prijatelji. I da bude najveća muka, kako danas reče nekolicina mojih kolega, oni su tu zločinačku akciju nazvali „Milosrdni anđeo“. A šta je tu milosrdno? Kakva je to milost, kakvo je to milosrđe kada bacaš hiljade i hiljade tona radioaktivnog materijala, kada uništavaš plodno zemljište, vode, vazduh, šume, kada uništavaš nejaku decu, ni krive ni dužne stanovnike jedne zemlje? Mislim da zbog toga mogu da kažem poneku reč o ovom zakonu.Svaka normalna zemlja i svaki normalan čovek će veoma rado prihvatiti ovaj predlog jer je svestan da to nebo koje nad nama je nebo koje pripada svim ljudima ovog sveta. Odvijanje tog saobraćaja u najveću ruku treba da donese korist svim stanovnicima ove naše planete, sem ponekih kojima nebo služi da bi prosipali tepihe bombi po nedužnom stanovništvu.Ovu muku koju je doživela Srbija oni su usavršili, pa su čak posle tih zločinačkih akcija koje su se odvijale u tih 78 dana nastavili sa tom njihovom politikom. Šta su želeli da naprave od Srbije? Hteli su da nam ubace jedan virus koji se zove stokholmski sindrom, po kome oni koji su pretrpeli neko zlo počinju da vole svog dželata i da mu se dive. Na taj način oni pokušavaju i dan-danas da od nas stvore podanike, da stvore narod koji će opravdavati to njihovo zlo, to njihovo nedelo.Nažalost, među nama ima onih koji opravdavaju to i kažu da smo mi krivi za tu agresiju, da smo mi krivi za te zločine. A zašto bi mi bili krivi? Zato što smo ponosno branili svoju zemlju, zato što smo štitili svoje porodice, zato što smo se ponašali onako kako se ponaša svaki normalan čovek, svaki domaćin koji brani svoju rodnu grudu. Nismo mi išli da bombardujemo ni Englesku, ni Ameriku, ni Francusku, ni bilo koju od tih zemalja koje su se pokazale u pravom svetlu kakve su u tim trenucima. Ali sudbina nam je takva i mi moramo da budemo jaki, moramo da budemo mudri i pametni i da sačuvamo u budućnosti za pokoljenja koja će doći Srbiju onakvu kakvu smo je mi dobili i da je još ulepšamo.Srbija je zemlja hrabrih, pametnih i mudrih ljudi koja nikome ništa ne duguje. Sve što smo stvorili, sve što imamo, stvoreno je u krvlju i znoju naših predaka i mi se moramo ponašati tako kako su se oni ponašali i moramo sačuvati ovo što imamo kako bi naraštajima koji dolaze omogućili da mogu normalno da žive i da rade na ovim prostorima.Ulazak

jedan veliki izazov na koji moramo mudro da odgovorimo. Oni nam ne nude ništa, ali nas uslovljavaju sa – uzmi ili ostavi. Stalno će pred nama biti novih uslovljavanja i stalno će tražiti od nas da mi ispunjavamo neke nove i nove zahteve. Zato je na nama koji smo sada u situaciji da odlučujemo o budućnosti Srbije da na mudar i pametan način se prilagodimo pregovorima i dogovorima sa njima i da nijednog trenutka ne učinimo štetu našim pokoljenjima, odnosno našoj zemlji Srbiji.Mnoge Srbiji.Mnoge kolege su spominjale ovde kriminal, korupciju ili jednostavno, što bi Srbin rekao, lopovluk. Neću da spominjem imena. Neću da spominjem imena ni naših lopova, ni ovih lopova koji nisu naši. Kada kažem naših, mislim na lopove sa teritorije Srbije, ali ima i lopova van Srbije iz drugih zemalja koji nas kradu možda i mnogo perfidnije nego ovi naši domaći lopovi. Ali mogu poručim posebno ovim našima – džaba vam bila korist ako Srbija od toga ima štetu i bilo kada, da li za godinu, da li za dve, da li za pet, deset, doći će na naplatu to što činite zlo Srbiji. Ja se nadam da će nadležne institucije imati dovoljno i vremena i pameti i mudrosti da svakoga ko je učinio zlo Srbiji, ko je prekršio zakon, dovedu na mesto koje mu je određeno po tim zakonima.U zakonima.U Srbiji je bilo u istoriji mnogo slučajeva da su se u pojedinim teškim trenucima u vreme ratova, muke i kriza pojedini ljudi enormno obogatili, ali su oni imali jednu osobinu za koju mogu da kažem da je bila pozitivna. Oni su od tog kapitala stvarali nešto i ostavljali otečestvu na korist. Tako i ovi današnji tajkuni, kako ih zovu, mogli bi to da imaju na pameti i mogli bi da ostave neko zaveštanje, nešto za buduće naraštaje. Beogradu fali, eto, da budem skroman, jedno desetak mostova. Ima mnogo onih koji bi mogli sami da naprave svih deset, ali neka naprave po jedan most, da koliko-toliko speru sa sebe bruku. Neka naprave škole, bolnice, fakultete, ima mnogo toga što je Srbija zaslužila što treba da joj vrate, jer su čerupali i otimali od nje bez trunke srama.Ako ne znate i ako niste spremni da sami sebi sudite, džaba vam to što će vam danas-sutra suditi pokoljenja ili što će vam suditi nadležne institucije. Nemojte se međusobno boriti argumentima sile, nego se borite silom argumenata. Dajte nešto pametno iz vas neka izađe, da vidi i Srbija da mislite o njoj i da neka korist bude za Srbiju.Nama mnogi zameraju da smo okrenuti prema istoku, prema Rusiji. To je večita dilema koja postoji od kako postoji Srbija, čak i postoji ona izreka da smo mi raskrsnica između istoka i zapada, ali nije čudo to što smo se mi više okrenuli prema istoku. Otkako je sveta i veka, narod je shvatio da sa istoka dolazi svetlost, da se sunce rađa na istoku, da je istok nešto što nam pruža nadu. Zapad nas nekako tera da budemo svesni da sunce zalazi na zapadu, da je tamo tama, da je tamo nešto mračno, nesigurno.Nadam se da ćemo svi biti dovoljno mudri i pametni i da će svako prema svojim mogućnostima da pruži onoliko koliko njegove mogućnosti dozvoljavaju. Moramo voditi računa prvenstveno o obrazovanju i zdravlju, jer su to dva osnovna stuba svake zemlje. Mi smo nekada u našoj prošlosti slali našu decu, našu omladinu, širom sveta da uče škole i fakultete, da skupe znanja i da se vrate sa tim znanjima u Srbiju i da to što su naučili poklone Srbiji i narodu našem. Danas radimo nešto suprotno, uništili smo obrazovanje, a ovde kod nas školujemo našu omladinu, školujemo naše naraštaje i kada završe steknu određena znanja umesto da iskoristimo ta znanja za dobrobit Srbije, mi ih puštamo da odu preko, da odu u druge zemlje i da blagodat onog što su naučili u Srbiji stave na raspolaganje drugima. Zato moramo voditi računa da nam se sistem zdravstva pojača, da moramo voditi računa da svako ko radi u tom obrazovnom sistemu može od svog posla da dostojanstveno živi i da može svoje znanje da razvija i da ih pruži budućim naraštajima.Uvek u životu se nađe neko sa kim morate da se sukobite, sa kim, možda je ružno reći ratujete, ali imate neki duel. Srbi su jedan viteški narod koji je sve svoje borbe činio na viteški način, na fer način i nikada u istoriji nismo ponižavali svog protivnika. Jesmo pobeđivali, ali ga nismo ponižavali. Setimo se samo Balkanskog rata, rata sa Bugarima. Bugari su neko ko je činio ogromna zverstva, pogotovu na jugu i jugoistoku naše zemlje, ali mi smo bili dovoljno humani, prekinuli smo na nekoliko dana ratna dejstva kako bi mogao da prođe konvoj pomoći Crvenog krsta koji je namenjen bio ranjenicima bugarske vojske, koji tad u to vreme čak nisu ni imali bolnice i mi smo im jednu bolnicu tada uručili u znak dobre volje, posle par dana smo nastavili taj rat. E, tako trebamo i danas da se ponašamo. Ne trebamo svoje protivnike da ponižavamo, da budemo surovi sa njima, nego svakoga pobediti svojim znanjem, pameću i mudrošću.Drage kolege, hvala vam što ste me istrpeli ovo kratko vreme. Nadam se da nisam bio mnogo dosadan i trudiću se sledeći put da budem i kraći.

se.Uvažena predsedavajuća, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, u danu za glasanje podržaću ovaj Nacrt zakona jer smatram da će se na osnovu svega što sam čuo i mogao da pročitam, da će se njegovom primenom u velikoj u velikoj meri unaprediti i kvalitet i standardi u oblasti vazdušnog saobraćaja u našoj zemlji.Vlada Srbije i predsednik su 2013. godine, pa do danas posebnu pažnju usmerili na razvoj naših aerodroma i ulaganjem u iste stvorili uslove za brži privredni razvoj i za dolazak neophodnih investicija u našu zemlju. Ja kao Čačanin mogu da podsetim javnost da je predsednik Aleksandar Vučić 28. juna 2019. godine otvorio aerodrom „Morava“ u Lađevcima koji se nalazi na granici između Čačka i Kraljeva i na taj način povezao Čačak sa Evropom i Kraljevo, ali i ceo Moravički, Zlatiborski i Raški okrug. Odatle je ubrzo poleteo i prvi avion za Beč gde sam i ja imao priliku da budem putnik na tom istorijskom letu i za nekih sat i po vremena mi smo sleteli u Beč i ubrzo su nakon toga naši građani nastavili da koriste tu liniju.Već 18. avgusta 2019. godine predsednik Aleksandar Vučić otvara auto-put „Miloš Veliki“. Na radost svih nas u zapadnoj Srbiji i time smo stvorili jednu novu epohu privrednog razvoja cele zapadne Srbije. Postavili temelje za budućnost koju danas gradimo sutra za našu decu.

tugovali u to vreme, pa je tom prilikom Dragan Đilas posetio njegovu filijalu Dveri u Čačku i na zajedničkoj konferenciji sa saučesnikom Boškom Obradovićem iskoristio priliku da nama Čačanima drži lekciju kako nama auto-putevi i aerodromi nisu potrebni. Posebno je naglasio auto-put od Čačka do Kruševca koji mi takođe željno iščekujemo jer je Čačak sada zahvaljujući Vladi Republike Srbije postao auto-put tačnije raskrsnica auto-puteva i bez malo centar Srbije u tom delu.Ono što je interesantno da je na toj konferenciji nije odgovorio Boško Obradović koji ga je i ranije pitao, šta je sa preplaćenim aktivnostima na izgradnji mosta na Adi u Beogradu. To je sve nas građane zanimalo. Za taj odgovor smo ostali tu uskraćeni. Zašto je taj most plaćen pola milijarde eura kada isti takav most u Francuskoj koji je tri puta duži i ima sedam puta više pilona, koštao sto hiljada eura manje? Gde su te pare danas? Da nisu možda i one na tim tajnim računima u Hong Kongu, Mauricijusu ili na nekim drugim računima za koje mi još ne znamo, a nadamo se da ćemo u narednom periodu i saznati. To je on trebao nama, Čačanima da odgovori a svi iz zapadne Srbije, iz Pomoravlja, iz centralne Srbije su Bošku Obradoviću, Đilasu odgovorili na izborima iduće godine.Jasno su rekli da nama trebaju i putevi i industrijske zone i aerodromi i bolnice i škole, a da nam ne trebaju političari kao što su on i njemu slični, i Jeremić, i Tadić, i svi oni koji za vreme njihove vlasti i 12 godina za Čačak i našu okolinu nisu uložili ama ništa, niti ih je zanimalo, čak su i bili protiv toga da se gradi taj put od Beograda do Čačka koji je danas nama stvorio mogućnosti da dođu strane investicije kao što su Forverk drajvtek, Eldizi i ostale kompanije, Leoni u Kraljevu i tako dalje, da ih ne nabrajam sad. To su građani glasali apsolutnom većinom i jasno stavili do znanja Bošku i Đilasu šta misle o njihovoj politici.Nema razloga da oni brinu šta nama treba i šta mi uopšte želimo. Za vreme Đilasove vlasti i posle njegove vlasti u Čačku je ostala deponija na površini od 12 hektara na samo par kilometara od centra grada, dvesta miliona dinara je ovu državu i ovaj narod koštala posledica uklanjanja te deponije, jer se oni nikada nisu bavili uzrocima već samo posledicama. Zbog toga još jednom kažem, ne moraju oni da brinu naše brige, ima ko da brine o nama, naš predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije koji su do sada rešavali uspešno one probleme koji su oni nama ostavili, jer za razliku od Đilasa i njegovih,

kolege poslanici, uvaženi građani Srbije, poštovani ministre Momiroviću, ironija, sudbina, slučajnost, ali zajedničko evropsko vazduhoplovno područje tema na dan 24. marta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

dobrom.Upravo na ovaj dan pre 22 godine čitav vazdušni prostor iznad Srbije i Crne Gore je tog dana počišćen od bilo kog oblika vazdušnog, civilnog saobraćaja i postao je igralište i teren najveće vojne sile koju je svet do danas video.Postao video.Postao je vazdušni prostor Srbije i Crne Gore teren na kome su se igrali avioni i raketni sistemi NATO alijanse rušeći i ubijajući sve pred sobom, pa čak i decu, Srbija ga obeležava, evo i danas u ovom parlamentu.Ono što je žal je to što Crna Gora na današnji dan ponovo nije obeležila ovaj datum i što porodicama poginulih, boračkim udruženjima i političkim predstavnicima nije dozvoljeno da dostojno obeleže ovaj datum. Valjda će se i to promeniti.Dosta je toga rečeno o današnjem danu i u ovom parlamentu, dosta su toga napisali značajni i pametni ljudi u Srbiji, i u prethodnom periodu i od jutros, to sam pomno pratio, ali jedan tekst koji je danas napisan mi je posebno privukao pažnju. Nisam Novosađanin, ali to je tekst novosadskog gradonačelnika, gospodina Miloša Vučevića. Ja ga neću čitavog citirati, ali jedan deo mi je ostao posebno upečatljiv. Kaže novosadski gradonačelnik - između ostalog nismo se predali, izgubili nadu da će naša Srbija ponovo zasijati u svoj svojoj lepoti i slavi, i evo nas danas, ta nada nam je stvarnost. I, evo danas ovog zakona o kome mi govorimo i on je stvarnost. Proizvod je on naših nada i naših borbi još iz tog vremena.Nije to jednostavno, i onda bih rekao da i ovaj zakon nije ni sudbina, ni ironija, ni slučajnost, ovaj zakon je rad, rad od 2014. godine. Rad da se Srbija ponovo nađe u društvu onih koji danas čine najznačajnije faktore u evropskom avio saobraćaju.Dug je to posao i dug put bio i dobar trenutak da poredite Srbiju tog 24. marta 1999. godine i 24. marta ove godine,

da bi taj put prešli bio je potreban ozbiljan politički motor. Taj politički motor je bio onaj koji danas Srbiju vuče napred, predsednik države.Mi u parlamentu i vi u Vladi Republike Srbije smo pomoćnici u tom velikom poslu. Nije današnji predsednik države postao politički motor u razvoju samo Republike Srbije, postao je ozbiljan politički motor za region pogotovo za naše ljude koji žive u regionu.Pošto danas govorimo o avio saobraćaju evo vam primera i dokaza za to Aerodrom u Trebinju. Vi ste danas u Srbiji najodgovorniji čovek za sprovođenje tog projekta, kako god to gledali.Danas ste još govorili o aerodromu u Ponikvama i ja razumem to što ste rekli da je teško danas donositi odluke jer ne znate kakav će biti razvoj avio saobraćaja u budućnosti i to je jedno potpuno razumno razmišljanje.Verujte, razmišljanje.Verujte, kada je u pitanju aerodrom u Trebinju stvari stoje mnogo drugačije. Aerodrom u Trebinju nije samo veza i nije samo mesto na koje će putnici dolaziti i sa koga će putnici odlaziti, nije samo mesto na koje će avioni sletati i sa koga će avioni poletati. Aerodrom u Trebinju je mnogo više od toga.Aerodrom u Trebinju je trajna identitetska veza juga Republike Srpske, pogotovo Hercegovine sa maticom Srbijom. Jedana trajna identitetska veza između regiona Hercegovine, u kojoj se imenica Srbija nikada nije izgovarala od imenice majka, koliko je to veza sa jugom Republike Srpske i Hercegovine, to je veza i sa severom Crne Gore, pogotovo Nikšićem i okolinom.Prema tome, važnost tog aerodroma prevazilazi sve ono što privreda, turizam, saobraćaj nose sa sobom. Ja vas molim da to imate u vidu. Ja vas molim da prilikom realizacije ovog projekta ne zaboravite ovu činjenicu, jer to je ono što ovaj projekat bitno razlikuje od svih drugih aerodroma i svih drugih avio linija koje danas Srbija ima sa regionom i svetom, da imate u vidu da je to politička ideja današnjeg predsednika države, da ste za tu ideju dobili podršku u ovom parlamentu, da se ona nađe u budžetu za ovu godinu, a sve drugo, gospodine ministre, na vama je.Mi, narod u Srbiji, naš narod u regionu, gledamo u vas.Hvala vam.

mart 2021. godine, mora da spomene jednu zločinačku agresiju, dela međunarodne zajednice koju je zadesila Srbija,

sa nadom da ćemo kroz rad raznih komisija utvrditi koliko je zaista stradalo naših građana i koliko je zaista ubijeno i pogubljeno naše dece, jer kada dete strada od bombe, nije poginulo, nego je pogubljeno.Nemamo pravo o tome da ćutimo. Imamo obavezu da stalno o tome pričamo i da naše potomke učimo o tome da Srbija nije kriva za jedan takav zločinački čin dela međunarodne zajednice, da ništa nije uradila da bi bila bombardovana, da bi bila rušena, a njeni građani pogubljeni.Ja se izvinjavam što sam malo govorio mimo teme, jeste u pitanju regulacija vazdušnog saobraćaja, ali te 1999. godine, nama iz vazduha je stizala samo smrt, razaranje i strahote.Šteta koja je nastala je ogromna. Neki kažu 30 milijardi evra, dolara, direkte štete, neki kažu preko 100 milijardi indirektne. Neka to istraže, verovatno će jednom ti podaci biti potpuno dostupni i potrebno je vreme da se sve to uradi.Posle tog zločinačkog čina, samo nešto malo više posle godinu dana došlo je do promene režima u Srbiji i to je jedan od razloga što danas govorimo o tome.Bilo nam je zabranjeno da govorimo o zločinačkoj agresiji. Ja bih već dobio opomenu od predsedavajućeg ako mi ne bi bila i oduzeta i reč samo ako bih bilo šta spomenuo od toga. Bilo nam je zabranjeno da se sećamo na svoje poginule. Bilo je zabranjeno da govorimo ko smo, šta smo i odakle smo. Bilo nam je zabranjeno da govorimo da je to zločin. Trebalo je da se zaboravi, a srpski narod i srpska država da polako uvenu i nestanu.Pa, ne znam da li je u materijalnom smislu šteta koju je Srbija preživela, ali samo u materijalnom, ljudski životi su nemerljiv i najveći gubitak, da li je veća šteta koju je Srbija preživela u zločinačkoj agresiji, bombardovanju ili je veća materijalna šteta koju je Srbija imala za vreme bivšeg režima?Vi ste u svom izlaganju dotakli i saobraćajnu infrastrukturu i kapitalne investicije koje tek treba da se dese u Republici Srbiji. Moram da vas pitam nešto - jeste li pitali zato Fiskalni savet šta oni misle o tome? Pavle Petrović šta misli o tome, baš bih voleo da čujem?Znate, vi sad odgovarate na određen način i za rad našeg, imate jako značajno ministarstvo, našeg nacionalnog avio-prevoznika, pa proverite. Za vreme vlasti Pavla Petrovića, Mirka Cvetkovića, Nikezića, koliko je bilo letno sposobnih aviona u tadašnjem JAT-u. Ono ja što sam čuo, od sedam „Boinga“, samo tri su mogla da lete, nisu bila potpuno ispravna ali su mogla da lete.Zašto to pričam? Zato što smo, kad smo imali raspravu o budžetu Republike Srbije, čitavo jedno poglavlje o mišljenju Fiskalnog saveta na Predlog zakona o budžetu imali koji je vezan za poslovanje „Er Srbije“. sam se pitao zašto toliko neprijateljski stav i Fiskalnog saveta i predsednika Fiskalnog saveta, kako ga oni zovu čika Pavle, deda Pavle ne ulazim u to.Onda sam pogledao malo biografije predsednika Fiskalnog saveta. Je li vam poznata firma „Ces Mekon“? Ne znam da li jeste, vi ste iz privrede došli na ministarsku funkciju i mislim da je to sasvim u redu, ali „Ces Mekon“ je bila neka konsultantska firma iz koje su osim Nikezića, bio je i Mirko Cvetković, koji je kasnije bio direktor Agencije za privatizaciju, a suosnivač je bio baš Pavle Petrović.Pogledajmo malo zašto toliki napadi i na „Er Srbiju“ i na vlade, od prve vlade Aleksandra Vučića 2014. godine, pa na sve vlade do sad i postupke koje vuče Vlada i koje vuku predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u proteklom periodu.Evo danas vi ste spomenuli da Srbija započinje novi ciklus investicija po pitanju izgradnje raznih saobraćajnih infrastruktura i to je jedan potez koji se pozdravlja. I niko normalan neće reći da to ne treba da se radi. Jedan od razloga, ne samo onaj primarni, a to je da se Srbija unapredi u infrastrukturnom smislu, onaj sekundarni je da da podsticaj svojoj privredi da privreda preživi ove mere koje imamo.Da ste to rekli prošle godine, vas bi podržao i Fiskalni savet, ali uz jedan uslov, ne bi moglo da se isplati onih čuvenih 100 evra svakom punoletnom građaninu koji je to želeo.Sad kad ste ministar, znate i sami da novi investicioni ciklus ne možete da započnete preko noći. Potrebno je vreme da se urade projekti, da se izvrši eksproprijacija zemljišta, utvrdi javni interes, vrednost projekata i svega toga. Pod nekim normalnim okolnostima to bi potrajalo tri-četiri godine, u vanrednim, kao što je epidemija korone, nemamo vremena za takav luksuz, ne više od godinu, godinu i po dana.Ali, ministre, moram da vas pitam, šta će naši građani da rade i da prežive za tih godinu, godinu i po dana? Šta će naša privreda da radi tih godinu i po dana?Zato dana?Zato što smo branili privredu, zato što smo branili naše zaposlene, naše penzionere, mi smo napadani od Fiskalnog saveta, i vi ćete, budite u to uvereni.Znate šta, kad bi mogli gospoda iz Fiskalnog saveta, oni bi prodali vazdušni prostor iznad Srbije. Nije to tako teško. je da prodate samo Kontrolu leta i rekli bi – nema problema, bolje da time upravljaju Šolak, Đilas ili neko drugi nego država. Prodali bi i „Er Srbiju“, ali novi vlasnik te kompanije nema nikakvih obaveza više prema Srbiji. Da li će avioni da doleću ili odleću iz Srbije odlučuje novi vlasnik. Ne znam ko bi onda donosio medicinsku pomoći vakcine kad je to bilo najneophodnije?Nisam

pogledate još šta su radili preko „Ces Mekona“, onda vidite o svemu i povezujete stvari kako idu, jer „Ces Mekon“ je učestvovao u upravnom odboru „Agrobanke“. Ne znam da li ste upoznati, to je ona afera kad je nestalo blizu milijardu evra državnih para. Pa je „Ces Mekon“ učestvovao u upravljanju Azotarom. Tu je opet Mirko Cvetković, deda Pavle, čika Pavle, kako ga zovu, Nikezić itd, zajedno sa Sašom Draginom, pohapšeni svi, uhapšeni Nikezić i ekipa, čini mi se, za nekih miliona evra zloupotrebe, a Azotara, koju su oni privatizovali, vraćena je državi, uz dugove, naravno. Tako to rade Pavle i Nikezić, samo uz dugove vraćaju.Učestvovali su i u radnoj grupi za prodaju Telekoma. To je ono što je SNS sprečila 2011. godine. Inače su planirali naš Telekom da poklone. I mnogo bitna stvar, Telekom je bio mnogo jeftiniji zato što je u dugogodišnjem zakupu bio niko drugi do Šolak i Đilas, pa je taj jeftin zakup uticao na ukupnu vrednost Telekoma, kompletno sva optika, svi optički kablovi za prenos kablovskih signala bili su kod njih u zakupu. Nemoj da se čudimo onda kako je tu par stotina, možda i pola milijarde evra nestalo iz Srbije, izneto u toku 2010, 2011. i 2012. godine.Pa, nema gde sve nisu bili. Samo da vas podsetim, pa Fiskalni savet, ovaj put ne Nikezić, bio je predsednik Saveta NBS. Nisam znao da je kurs tada u to doba bio baš tako dobar kao danas. I, naravno, deda Pavle je bio i pomoćnik ministra finansija, i to baš u onom periodu kada je uveden porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara. To kad kažem građanima, oni to većinom ne znaju šta je. E, pa to je taj porez na oružje koji vam nije niko drugi uveo nego Pavle i Boža derikoža. Tako smo ga zvali ovde u Narodnoj skupštini.E, sad takvi ljudi napadaju nas i predsednika Srbije Aleksandra Vučića zašto postoji „Er Srbija“. Napadali su i koncesiju za aerodrom „Nikola Tesla“. Napadali su i aerodrome koji su osposobljeni u Nišu i Kraljevu. Kažu – nije dobro za finansijsku stabilnost i bezbednost. Pa, najbolje da ništa ne radimo, da ništa ne leti, da sve predamo strancima i da mi nemamo ništa. Ne bi to bili stranci, to bi samo bili kao onaj Ho što je došao iz Hong Konga, koga je doveo Vuk Jeremić da postanu vlasnici Srbije, ne oni pravi investitori koji gledaju i da zarade, ali i da rade i daju posao. Sad, ne znam, u materijalnom smislu, koja šteta je veća, ona 1999. godine ili ova koju je pravio bivši režim, sa Srbijom koju smo zatekli i još uvek, nažalost, od onih koje predstavljaju kao relevantne, dobijaju stalno neku podršku.Gospodine ministre, siguran sam da ćemo davati saglasnost na određena zaduženja za programske kredite koji će biti podizani kod međunarodnih institucija za realizaciju svih ovih projekata koje imate u planu, i to je nešto potpuno jasno, vidljivo, svi znamo o čemu se radi i ulazi u procenat zaduženja države u odnosu na BDP.Samo, ministre, ako nešto finansirate iz tekućih obaveza, pa ne ostvarite planiran prihod, a napravili ste obavezu, da li je i to javni dug? Jeste, jer dugujete. Mi vas nismo ovlastili za tako nešto, ali država duguje. Ko koga pita za šta je ko ovlašćen, a država je dužnik prve kategorije, ne sme nikoga da prevari, da mu ne plati, jer gubi kreditni rejting i bonitet u bilo kakvim odnosima i svi investitori beže i od te države i iz te države, bili domaći ili strani, svejedno.Vidite, i tu je Fiskalni savet pravio gimnastiku, da ne bismo znali koliko je režim Đilasa i Šolaka zadužio Srbiju, a to je blizu 80%, 75 ili 76%. Kada smo otkrili sve dugove koje smo morali da servisiramo, morali smo da podižemo kredite kod komercijalnih banaka da dugove bivšeg režima vraćamo. Znate kako je reagovao na to Fiskalni savet? Pričao je da penzionerima treba još više smanjiti penzije, da zaposlenima u javnoj upravi, smanjiti broj zaposlenih znači otpuštati ljude s posla, a ono što ostane da im se smanje plate, da „Elektroprivredu Srbije“ treba prodati, da „Srbijagas“ treba prodati, da „Telekom“ treba prodati. Jel po ovom modelu po kome su prodavani Azotara i sve ono što je ranije bilo prodato? Verovatno po tom. Zašto? Nisu stigli baš sve da upropaste, kao što su upropastili JAT koji je tada imao samo tri od sedam Boinga 737 koji su bili u letnom stanju.To su sve problemi, ministre, sa kojima ćete da se sukobljavate u narednom periodu. Ja vam poručujem da, bez obzira, koliko god vas budu napadali, imate ciljeve koje smo započeli da ostvarujemo još 2014. godine, zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nastavite ka tim ciljevima. Šta god da oni pričaju, građani će da vas zato podrže i pohvale. ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. vam što ste podsetili na milijardu evra od privatnih banaka, „Agrobanke“ i ostalih koje su tom čuvenom hokus-pokus gimnastikom, hokus-pokus privatizacijom negde nestale, stvorile obavezu za budžet Republike Srbije, a gde su se prelile mi do danas ne znamo. Neki krivični postupci su u toku, ali to je definitivno ušlo u javni dug, kao što ste rekli 78% je bilo kada je predsednik Republike preuzeo ovu državu i preuzeo Vladu Republike Srbije.Malo Republike Srbije.Malo ću izaći iz svog resora, kada ste već na tako kvalitetan način otvorili ovu problematiku, mislim da treba napomenuti da je stopa nezaposlenosti u tom trenutku bila 28%. Danas je 9%. Da li neko zna kolika je bila prosečna plata tada, a kolika je sada? Kolika je bila minimalna plata, kolika je sada?Ovde sada?Ovde bih samo dozvolio sebi da vas ispravim ili da dam neko svoje mišljenje koje je malo drugačije od vašeg. Znate, ne bi oni privatizovali „Er Srbiju“ ili JAT, oni bi uništili tu kompaniju. To je bio cilj privatizacije, da kompanija jednostavno nestane, da mi više nemamo nacionalnu kompaniju. To se na sreću nije desilo i mi danas imamo nacionalnu kompaniju koja je najjača u regionu, a kada prođe pandemija, uveren sam, sa pripremama na kojima radimo, sa investicijama u infrastrukturu, ona će biti jedan evropski lider u avio saobraćaju. Uveren sam u to. Voleo bih da svi ljudi zapamte ove reči i da se vidimo za nekoliko godina, da vidimo gde će biti „Er Srbija“, zato što zaista verujem u te ljude. Znam koliko smo uložili u njihovo znanje, koliko su ti ljudi napredovali. Mi danas letimo na 61 destinaciju. Koliko kompanija u Evropi, voleo bih da imam tu analizu u ovom trenutku, ne znam tačno koliko kompanija u Evropi ima tako živ avio saobraćaj?Dobro ste rekli, zaista, ovakvi infrastrukturni projekti ne mogu da se izgrade u jednoj godini, ne mogu da se izgrade u dve godine. Znate, ponekada pomislim lako je bilo graditi autoputeve 2010. godine, projektovati, formirati tim, kada se ni jedan autoput nije radio, kad nije bilo nikakvih investicija. Ni jedan autoput se tada nije radio. Tada se samo pričalo o autoputu Beograd-Čačak i 2010, i 2005, i 1995, i 1985. godine. To je postala kao jedna lagana priča, kao beogradski metro. I nije bilo problema. Danas kažu ima problema.Da vam kažem iskreno, ima mnogo problema. Samo Valjevo, koje smo posetili juče, Valjevo-Lajkovac, brza saobraćajnica, 850 katastarskih parcela ima na teritoriji grada Valjeva i 550 Lajkovca. Mi smo masakrirali ljude u katastru, svi su razboleli, pa smo poslali ljude iz Beograda i oni su se razboleli. Jedva smo uspeli da sastavimo tehničku dokumentaciju, da stvorimo uslove za gradnju tog autoputa. Da li ima problema? Ima mnogo problema. Naravno da imamo problema kada radimo na 12 autoputeva i brzih saobraćajnica, kada radite na pet velikih obilaznica. Te neke obilaznice su veće nego autoputevi koji se grade u regionu. Srbija je danas u najvećem investicionom ciklusu.Još jednom se vraćam, da, ne može autoput da se izgradi za godinu dana, ne može za dve godine, ne može da se pripremi rad na njegovoj na njegovoj izgradnji. Zato sam pomalo osetljiv kada, kao vi što ste mi dali na značaju i laska mi, hvala vam na tome, o značaju mog ministarstva i mene lično. Moram da kažem da sam ipak samo jedan mali šraf u ovoj Vladi i u ovom političkom sistemu koji gradi ove autoputeve. Ovo su projekti koje je započeo predsednik Republike, neke je lično inicirao, a neke je pogurao da se završe. Vrlo sam zadovoljan tom ulogom i daću sve od sebe da zaista još više ubrza i da za nekoliko godina mi imamo najbolju putnu, železničku, vazdušnu, vodnu infrastrukturu u regionu.Još jednom se izvinjavam što sebi dajem za pravo da se obratim posle vas i hvala na komentaru. Zahvaljujem se ministru Momiroviću.Dobro je da imamo ovako aktivnog ministra danas i da odgovara poslanicama i da reaguje na njihova izlaganja.Sledeći je narodni poslanik Uglješa Zahvaljujem, predsedavajuća gospođo Kovač.Uvaženi ministre Momiroviću sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas je 24. mart. Na današnji dan 1999. godine počela je zločinačka NATO agresija na Republiku Srbiju. januara 1996. godine rođena je Milica Rakić. Sedamnaestog aprila 1999. godine ubijena je NATO bombom. Imala je tri godine.

Ta NATO agresija, pored toga što je ubila preko 2.000 građana Srbije, od kojih 79 dece, nanela je i ogromne materijalne i nematerijalne gubitke našoj državi.Sami

Čini mi se da je materijalna šteta prema nekim podacima i oko 100 milijardi dolara. Srbija se još uvek oporavlja što se tiče materijalne i nematerijalne štete i ovih životnih gubitaka od kojih se ne možemo nikada oporaviti kada je u pitanju ova zločinačka, sramna NATO agresija.Par godina posle NATO agresije i posle petooktobarskih promena nastavljeno je uništenje srpske privrede dolaskom DOS-ovih stranaka na vlast, dolaskom i Dragana Đilasa i Borisa Tadića na svoje pozicije. Nastavljeno je da se uništava i avio-saobraćaj i aerodromi i privreda. Nisu građeni, ako su i građeni neki mostovi, građeni su po varijanti „3 u 1“ jedan izgradiš, tri staviš u džep. Tako je to radio Dragan Đilas.Sada odgovorna vlast radi kako treba, Vlada Republike Srbije, vi kao ministar koji vodite ogromno ministarstvo, predsednik Vučić. Tu su rezultati i ja ovom prilikom želim da vam prenesem pozdrave koji se odnose i na vas, ministre, i na Vladu Srbije i predsednika Aleksandra Vučića iz mog rodnog Trebinja.U toku jučerašnjeg i današnjeg dana dobio sam nekoliko telefonskih poziva gde narod istočne Hercegovine se zahvaljuje Republici Srbiji što brine o srpskom narodu u istočnoj Hercegovini, što se gradi aerodrom u Trebinju, kao što ste vi, ministre, rekli i moj kolega Vujadinović, Trebinje koje i taj aerodrom i te kako strateški bitan i za Republiku Srpsku i Srbiju i srpski narod i zahvaljujem se i kolegi Dabiću koji je za Trebinje rekao, i tu se slažem sa njim, da je jedan od najlepših srpskih gradova.S druge strane, mi smo imali situaciju ubrzo posle 5. oktobra kada je primera radi, što se tiče telefonskog saobraćaja i mnogih drugih stvari,

koji živi u Republici Srpskoj niste više mogli da ga dobijete na 059, nego ste zahvaljujući DOS-u morali da zovete kao da zovete inostranstvo, da ukucate +387, pa onda pozivni broj.To samo govori o odnosu DOS-ove vlasti, DS, Đilasa, Tadića i njihovih saradnika prema srpskom narodu u Republici Srpskoj i govori kako danas rukovodstvo Srbije brine o srpskom narodu. krizi izazvanoj korona virusom novac se raspoređuje kako treba, ulaže se. Srbija se spaja, što se tiče puteva, istok sa zapadom, sever sa jugom. Gradi se po celoj Srbiji. Ne znam sada tačno u ovom trenutku da kažem koliko je samo izgrađeno kilometara auto-puta i koliko se ulaže po celoj Srbiji. Biću slobodan da citiram blaženopočivšeg patrijarha Irineja koji je prošle godine, kada smo obeležavali zajedno božićne praznike na Vračaru, januara 2020. godine, pre ove pošasti od korona virusu, on hvaleći predsednika Vučića i Vladu Srbije kaže: „Evo, da izdvojim jedan podatak, što se tiče saobraćaja. Kad sam bio mladić, meni je trebalo od moga Čačka do Beograda četiri-pet sati da idem vozom, a sada omladina stigne za sat vremena modernim auto-putem“. Dakle, te reči blaženopočivšeg patrijarha dovoljno govore o odgovornosti i države i našeg rukovodstva.S druge strane, samo želim da kažem građanima – možete li zamisliti šta bi sve moglo da se izgradi i ovo što ste vi rekli ministre i moje kolege narodni poslanici, za 619 miliona evra koliko je Dragan Đilas oteo od građana Srbije? Koliko aerodroma, koliko zgrada, koliko bolnica, koliko fabrika, koliko puteva? Ogroman novac je ukraden, ali moram da budem iskren, Dragan Đilas je imao određenu vrstu ulaganja.Imao je ulaganja i kad su u pitanju i putevi i aerodromi. Redovno kad je išao na aerodrom „Nikola Tesla“, kupovao je avio karte da bi mogao svoj milionski novac u koferima da nosi po raznim državama u regionu, po raznim egzotičnim ostrvima.Imao je i ulaganja što se tiče putne infrastrukture tako što je redovno plaćao putarinu kada je išao auto-putem da napusti Republiku Srbiju, po okolnim zemljama dođe do Rumunije, Švajcarske, Moldavije i drugih država da ostavi svoje kofere sa milionima ukradenog novca od građana Srbije na svoje račune.Na sreću to vreme je prošlo. Mi našu Srbiju možemo da volimo. Mi, poslanici iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, kao i vi u Vladi Srbije, kao i predsednik Vučić volimo Srbiju. Zato se ovako i odgovorno ponašamo prema njoj. Ali, Srbiju voleti znači Srbiju čuvati i jačati je, a ne krasti od države i naroda, kao što je radio Dragan Đilas.Na kraju, želim svoje izlaganje da završim rečima predsednika Aleksandra Vučića povodom današnjeg dana: „Srbija ne zaboravlja. Da živi ponosna i slobodarska Srbija“. Hvala.

svega, Republika Srbija je bila žrtva NATO agresora, bila žrtva onih koji su učinili sve da Srbiju sruše, ponize, da otmu deo teritorije Srbije, temelj Srbije, Kosovo i Metohiju i da daju svojim mezimčićima, šiptarskim teroristima u ruke kako bi ostvarili svoje zacrtane interese.Ovo je zato tužan dan za Srbiju, ali ne samo za Srbiju, ovo je tužan dan za čitavu Evropu, za čitavu pristojnu Evropu, onu staru Evropu koja baštini i gaji svoje dobro poznate evropske vrednosti.Pitanje koliko je danas u ovom surovom svetu kapitalizma ostalo tih starih dobrih evropskih vrednosti na koje se i mi pozivamo i na koje se oslanjamo, koje poštujemo, koje sledimo, na kojima stojimo kao društvo kada se jedini u Evropi danas mi sećamo svega ovoga i oplakujemo naše žrtve, onu nevinu decu koja su stradala samo zato što su srpska deca.Milica Rakić nije jedina, ali je postala simbol stradanja ovog naroda, rekao bih čitavih devedesetih Agresija je na Srbiju vršena iz više pravaca uvek, iznutra i spolja. To smo tek nažalost mogli da vidimo tu agresiju posebno iznutra nakon 2000. godine kada je došlo ono glavno čišćenje. Jedni su napali spolja pod izgovorom da treba srušiti nedemokratski režim. Zatim su došle navodne demokratske snage koje treba da završe ono što je započeo NATO pakt, a to je zapravo ključno čišćenje države od novca, od kapitala i od ljudi.Od ljudi tako što ćete opljačkati državu, pokrasti novac i ostaviti Srbiju kao državu u srcu Evrope bez ikakve perspektive za ljude koji su rođeni u njoj. Naravno, u njoj stvoriti perspektivu samo za tajkune i tajkunsku decu. U njoj stvoriti perspektivu samo za kriminalce, narko-dilere, za ubice, upravo je tako Srbija izgledala nakon 2000. godine, bez obzira što su neki od nas očekivali da će Srbija mnogo bolje izgledati tada.Priznajem, i sam sam u to vreme sa 16, 17 godina imao daleko veća i bolja očekivanja od samih tih čuvenih već, famoznih petooktobarskih promena. Kao čovek sagledate sve ono što se dešavala u godinama pred nama tada i vi ste kao privatni preduzetnik sigurno imali određena očekivanja da će Srbija ukidanjem sankcija itd. otvoriti se prema svetu, da će to sve drugačije izgledati.Međutim, uvek je ono „ali“ na kraju, a posebno to „ali“ je zabolelo našu privredu, našu državnu, društvenu imovinu koja je rasparčana u param parčad, koja je otimana od onih koji su do tada išli u izlizanim, pocepanim patikama, na kraju su završili u „Prada“ cipelama, ne znam ni ja kakvim sve, od po više hiljada evra. Neki su sa skupocenim vilama, neki imaju danas helikoptere, avione, kamione. Neki su kao Dragan Đilas, mogu slobodno da kažem, najveće zlo koje se u Srbiji pojavilo po srpske finansije, ekonomiju u poslednjih 50 ili 100 godina. Veće zlo nismo imali nego što je Dragan Đilas.On je iznosio, kako uvaženi kolega Mrdić kaže, u koferima ne milione, stotine miliona evra iz ove zemlje, pa se zbuni, ja mogu donekle, i da razumem da nije bio siguran možda da li baš novac na Mauricijusu ili je možda pomešao sa nekim od drugih egzotičnih destinacija gde je sve išao, verujem da svake godine više puta ide na neka egzotična mesta da letuje, jer treba tobože potrošiti tolike pare koje su opljačkane od ovog naroda, pa više čovek ne zna gde, pa od silnog besa je zaboravio na te milione koji se negde zaturiše na Mauricijusu, pa je pomešao da ta banka više ne postoji, ne radi. Postoji sve to. Sve su to lepo obrazlagali prethodnih dana i vidi se da je istraživačko novinarstvo radilo svoje. Naravno i ministar finansija Siniša Mali je to na jako lep način objasnio građanima Srbije koji su imali priliku da se uvere sada i kroz dokaze, konkretne dokaze, nije samo priča ima neke stotine miliona koji su negde odneseni, pa je neko to trošio. Imamo račune, papire, dokumenta koja pokazuju gde su ti računi, gde je taj novac. Sada vidimo kako je iznošen, na koje načine, kako je sam od sebe kupovao svoje sopstvene firme, zbog čega je to radio.Znate, mnogo ima ljudi koje svako od nas zna koji se bave nekim privatnim poslom. Zašto sam od sebe da kupim firmu? Zašto novac iz svoje zemlje da iznosim na nekakve mauricijuse, u Moldaviju, ne znam ni ja gde? Pa, imam svoju zemlju. Zar nije moralnije ako se bavite javnim poslom, politikom, pretendujete na to da budete premijer, ili predsednik ove zemlje, ministar ili poslanik, šta god, da porez plaćate u zemlji u kojoj živite, da porez plaćate u onoj zemlji u kojoj tražite od naroda podršku? Kako ćete tom narodu bilo šta vi da obezbedite ako izbegavate da porez u toj zemlji da platite iz koga se finansiraju i putevi i aerodromi i železnička infrastruktura i radna mesta i sve ono što ljudima podiže kvalitet života?Ako nema od čega da se naplati porez u ovoj zemlji, onda nema ni svega toga o čemu govorim, onda nema ni boljeg života. Prosto, ako nema novca od poreza ne možemo da očekujemo ni bolje zdravstvo, ni jaču vojsku, ni bolje opremljenu policiju, onda ne možemo da očekujemo nikakav prosperitet.Upravo kroz takav način ophođenja prema državnom novcu, novcu građana Srbije, a neka me neko slobodno ispravi ako grešim, uveren sam da ne grešim, je Dragan Đilas na pravi pravcijati način pokazao kako bi se on ponovo da je, ne daj Bože, da je u mogućnosti ponašao prema novcu građana Srbije. Ne samo oni brojni projekti u gradu Beogradu o kojima smo milion puta govorili. O tramvajima koji nisu mogli da koriste onu šinsku infrastrukturu, imali staru, pa je prvo trebalo uraditi infrastrukturu pa onda kupiti nove tramvaje.Znači, mora kuća da se gradi od temelja, ne od krova. Kod njega je to bilo svejedno. Bilo je bitno samo da se kupi nešto, jer je tu dobra prilika da se ućari neki milion i to je bilo važno tada. Lep je nov tramvaj, ali ne može to da prođe ako infrastruktura nije bila predviđena za to. Lepo je imati neke nove stvari, ali da vidimo koja je cena toga što kupujemo. Da li su Mađarskoj kupovali iste te tramvaje po nižoj ceni, nego u Srbiji? je imati raznorazne replike, ali, čemu će one da služe, neka one donesu nekakvu zaradu građanima Srbije da vide korist od toga, ne da na kraju vide obične krpe. Lepo je imati Pazl grad na Voždovcu, jel tako kolega Mirkoviću, ali da on služi deci imate desetine parkova u Beogradu koju je vlast SNS, da kažem, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, uradila za ovu decu. Desetine parkova, ali bezbednih parkova. Ne parkova gde ne smete dete da odvedete,

i opada dug. Zato sada nemamo nezaposlenost od 28%, kao što ste rekli, nego imamo nezaposlenost manju od 9%. Zato imate rekordno visok nivo zaposlenosti u Beogradu, kakav nikada nije bio do sada. Zato danas kada neko kaže – nema posla, posla ima. Gde god da izađeš na ulicu neki privatnici traže radnika, ali školovanog, obučenog. Zato je i dualno obrazovanje, zato je i mnogo toga u Srbiji promenjeno u godinama koje su iza nas, u kojima imamo na čelu Srbije odgovornog čoveka kakav je Aleksandar Vučić.Zato danas Srbija nije zemlja o kojoj govorimo poražena zemlja, nego zemlja koja prvi put u prethodnih 100 godina na čelu sa Aleksandrom Vučićem je naučila i nastavlja da uči da pobeđuje, da pobeđuje, ali da u tim pobedama pamti i Milicu Rakić i sve one heroje svojih pobeda, svojih podviga velikih kao što su oni piloti koji su izginuli u agresiji NATO pakta, svi heroji sa Košara koje smemo da pomenemo danas, smemo da im podignemo spomenike, da snimamo dokumentarne filmove, svi oni mučenici iz Jasenovca, kojih se neko stideo, mi smemo da ih pomenemo i da govorimo o tome. To je pravi način, to je temelj da ne zaboravite sebe, a ako ne zaboravite sebe onda neće ni budućnost da zaboravi vas.Živela Srbija i predsednik Aleksandar Vučić. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić. **Zoran Tomić** Zahvaljujem predsedavajuća.Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, danas je dan koji nikada ne smemo da zaboravimo. Današnji datum je početak jednog strašnog zločina koji je učinjen prema jednoj maloj državi i narodu koji se trudio i borio za za svoju slobodu, za opstanak svog naroda.Ono što mi je posebno drago i u današnjem izlaganju kolega narodnih poslanika jeste to što taj čin nazivamo pravim imenom. To je agresija. To je zločin. Nije nikakva vojna intervencija, kako su žuti tajkuni dok su bili na vlasti govorili o tome i trudili se da ta tema bude tabu među našim građanima. Ona više nije tabu tema, već je tema o kojoj se otvoreno govori, o kojoj se diskutuje i zbog naših budućih pokolenja ne smemo nikada da zaboraviti šta se tada desilo i narednih 78 dana, kroz kakve smo nažalost probleme prolazili, koji su zločini činjeni.Ja sam tada bio dečak, četvrti razred osnovne škole i sećam se odlično tog dana, s obzirom da je moj mlađi brat bio na ekskurziji u Bukovičkoj banji u blizini mesta gde su i prve bombe pale.Večna pale.Večna slava i hvala svima onima koji su dali živote u odbranu slobode naše države i drago mi je da se mi danas sećamo i heroja koji su ne samo branili vazdušni vazdušni prostor, već su branili teritoriju naše zemlje. Sećamo se i onih heroja sa Košara koji su sprečili invaziju trupa iz susedne države boreći se sa jedne strane protiv terorista koji su bili na teritoriji AP, a sa druge strane van granica naše države. Nikada ih ne smemo zaboraviti. Uvek treba da pričamo o njima i drago mi je da danas o tome i govorimo.Ono što je karakteristika tog perioda jeste da smo pokazali jednu našu osobinu o kojoj često pričamo, a to je taj srpski inat, o kome ste i vi, uvaženi ministre, govorili. Mi smo tada tih 78 dana prkosili NATO agresorima. Izlazili smo na ulice, branili smo naše mostove, branili smo naše objekte i njihov plan da u nedelju dana prosto sruše moral naše vojske, da umanje njenu borbenu opremljenosti i da slome otpor našeg naroda nisu uspeli.Ono što je jako bitno da kažem je da mi u današnje vreme taj inat i dalje pokazujemo. Inat su upravo ovi rezultat, ekonomski rezultati o kojima smo govorili juče i o kojima smo govorili prethodnih dana i o kojima govorimo danas, ali i o kojima ćemo govoriti u budućnosti, a sve zahvaljujući politici koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, koju sprovodi premijerka Ana Brnabić i vi kao deo njihovog tima, a to je da podižemo infrastrukturu naše države, podižemo privredu, rast zaposlenosti naših građana i da radimo na tome da mladi ljudi ostaju u Srbiji, da tu žive i tu rade.Tako rade.Tako da pored 320 kilometara autoputeva koje smo uradili, pored renoviranja železničke infrastrukture, gde ćemo je značajno unapredi, jedan od važnih segmenata za razvoj privrede je svakako avio saobraćaj i ta infrastruktura o kojoj danas govorimo.Uvaženi govorimo.Uvaženi ministar i moje kolege su napomenuli koji su to rezultati, ja bih voleo čisto da ponovimo i zbog javnosti. Dok su žuti tajkuni Aerodrom „Nikola Tesla“, koji je inače, podsetiću, u njihovo vreme bio jedini funkcionalni aerodrom, „Konstantin Veliki“ je u stvari samo bio aerodrom koji se nalazio na geografskim kartama i možda neko ko je bio u Nišu da je znao za njega, mahom su im služili za odlazak na egzotične destinacije poput Maldiva, Mauricijusa, Hong Konga, Švajcarske, neki su išli turistički da letuju, neki su ušli poslovno da otvaraju svoje račune, da tamo novac koji su pre toga opljačkali od strane građana Republike Srbije polože na račune i da naravno taj novac obrću kako bi se oni dok obavljaju javne funkcije mogli da bogate i da sebi stvaraju budućnost ne mareći za budućnost dece Srbije. Ono što je bilo njima bitno to je bio taj krug dvojke, njihovi saradnici da svoje lične ciljeve zadovolje.Dolaskom SNS na vlast uložena su značajna sredstva u razvoj avio-industrije, pričam o JAT kompaniji. Nažalost, u vreme njihove vlasti mi smo imali ovakve tekstove koje smo mogli da vidimo. Evo, konkretno, ovde piše – JAT prikovan za zemlju. To je bio njihov rezultat rada njihove politike. Oni su uspeli šestu najstariju kompaniju u Evropi, koja je postojala od 1927. godine, da prikuju za zemlju, da njihovu flotu smanje, kao što je uvaženi kolega Kebara rekao, na šest aviona koji su mogli da lete, od ogromne flote koja je postojala, da rasprodaju avione. Ali, nije im to bilo dovoljno. Oni su 2005. godine rasparčali to preduzeće na još manja preduzeća i time onemogućili da „JAT Ervajz“ koji je tada poslovao i radio uopšte može da radi, zato što su postojali sporovi između samih firmi oko finansiranja i održavanja samih aviona.Dolaskom na vlast SNS taj problem se rešava. Danas imamo „Er Srbiju“ kao jednu uspešnu kompaniju, koja ima zaista veliku flotu, o kojoj je kolega Kebara i govorio, koja ima sada 40 destinacija na kojima putuju njihovi avioni i za vreme svog poslovanja oni su uspeli da udvostruče broj putnika koje su prevezli.Takođe, značaj poslovanja same ove kompanije videli smo i u periodu ove pandemije, kada su njihovi avioni, njihovi piloti bili ti koji su odlazili po jako važnu pomoć, setimo se, u Kinu i u druge prijateljske zemlje koje su nam slale pomoć kako bismo se uspešno borili protiv korona virusa, ali su takođe bili i na usluzi našim građanima koji su se nalazili u Parizu, Pragu, Bratislavi i na drugim destinacijama da idu po njih kako bi ih vratili kući i da mogu to vreme da provedu kod kuće, gde imaju mnogo bolje uslove za život i da se bore protiv korona virusa.Kada je u pitanju aerodrom „Nikola Tesla“, ono što ja želim da kažem je da se u periodu od 2013. do 2019. godine broj putnika povećao za 74%, a transport robe za 140%. Inače, Inače, aerodrom je danas pod koncesijom, kao što je uvaženi ministar rekao. To je bila jedna jako mudra i odlično tempirana odluka koja je donesena, zato što ćemo, zahvaljujući ovoj koncesiji, imati dovoljno sredstava koja ćemo moći da uložimo u dalji razvoj avio-saobraćaja, u razvoj infrastrukture, u razvoj železnice, otvaranje novih radnih mesta, a sa druge strane koncesionar koncesionar je taj koji će omogućiti da se aerodrom „Nikola Tesla“ i dalje razvija, da primeni svoju uspešnu poslovnu koncepciju koju koristi na svojim drugim aerodromima, i na aerodrom „Nikola Tesla“ koji će postati važni regionalni centar kada je u pitanju avio-saobraćaj.Inače, govorimo i o aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu. Kao što sam rekao, taj aerodrom je u vreme žutih tajkuna bio samo jedna lokacija koju smo mogli da nađemo na geografskim mapama i ništa više. Ona danas postaje jedan novi regionalni aerodrom koji se razvija, u kome su uložena ogromna sredstva i danas se inače javno preduzeće „Aerodromi Srbije“ nalazi sa sedištem u gradu Nišu, koje ima strateški cilj da dalje razvija sam naš avio-saobraćaj, aerodrome po Srbiji i ono što mi je drago, da je gospodin ministar najavio da će tu biti novih ulaganja, novih investicija, obnavljanje same zgrade aerodroma „Konstantin Veliki“ koji će zapravo služiti svima nama na ponos i koji će biti jedan važan segment u daljem razvoju ekonomije tog dela Srbije koji se nalazi oko Niša, odnosno južne, istočne i centralne Srbije.Takođe Srbije.Takođe mi je drago da je spomenut aerodrom „Rosulje“. Inače, svi znate da ja dolazim iz Kruševca i aerodrom „Rosulje“ je jedan jako važan projekat i za razvoj same privrede grada Kruševca. Inače, napomenuću, zbog javnosti, da je javno preduzeće aerodrom „Rosulje“ formirano 1995. godine i da, nažalost, i za vreme žutih tajkuna je samo služio za uhljebljavanje njihovih partijskih kadrova i ništa više. Znači, to preduzeće je imalo tri radna mesta. Nisu se trudili da ono što je cilj tog preduzeća, to izmeštanje sportskog aerodroma koji se nalazio u Kruševcu, na lokaciji Rosulje koje se nalazi u selu Parunovac, nisu uspeli da sprovedu kako treba. Uslovi su se stvorili tek 2016. godine, odnosno nakon dolaska gospodina Bratislava Gašića kao gradonačelnika Kruševca, koji je tu ideju ponovo pokrenuo, gde je završen postupak eksproprijacije zemljišta na lokaciji gde je predviđen sam aerodrom i 2017. godine kreću intenzivne investicije i ulaganja u opremanje same površine, tako da novine više nisu mogle da pišu da je, eto, aerodrom „Rosulje“ postao neki pašnjak ili neka livada na kojoj treba da se nađe neki aerodrom. Tu imamo sada izgrađen hangar, imamo urađenu infrastrukturu, imamo uređene protivpožarne sisteme.Ono što je jako bitno, gospodin ministar, prilikom posete Kruševcu, sa gradonačelnikom je dogovorio nove investicije, 300 miliona dinara, koji će se uložiti u izgradnju poletno sletne piste, čime ne samo da će aerodrom biti sportskog karaktera, već je i sam cilj tog aerodroma da pomogne daljem razvoju privrede u Kruševcu, odnosno kao jedan novi vid i transporta robe koja se proizvodi u Kruševcu. Napomenuću da zahvaljujući Aleksandru Vučiću, zahvaljujući SNS, Kruševac je vratio Kruševac je vratio taj svoj status industrijskog grada i danas tu imate „Henkel“, koji posluje i proširuje kapacitete, „Kuper tajres“ odnosno „Gudjir“ koji je sada preuzeo tu kompaniju, imate „Valvolajn“ koji posluje, imate ponovo obnovljenu proizvodnju u „14. oktobru“, hemijsku industriju „Župa“ i veliki broj sitnih preduzetnika koji se razvijaju zato što su stimulisani politikom koju Aleksandar Vučić vodi za razvoj preduzetništva i za razvoj biznisa.Realizacija ovog projekta je jako važna i za građane Kruševca, ali i za sam region i za dalji razvoj same industrije. Siguran sam da ćemo na tom putu uspeti i da ćemo ovaj projekat koji je, kao što sam rekao, pokrenut još 1995. godine, uspešno realizovati kao jedan primer dobre prakse i realizacije same politike koju sprovodimo. Pored toga, kolege su govorile i o aerodromu „Moravi“, koji je jako važan.Siguran sam da se tu neće stati. Apsolutno, u narednom periodu, sa strategijom razvoja privrede, umerenog regionalnog razvoja Republike, naći će se i nove lokacije gde postoji ekonomska isplativost za izgradnju ovakve infrastrukture koja će pomoći i razvoju turističkih potencijala, ali i razvoj same privrede.Inače, sam Sporazum koji se nalazi ovde pred nama je jako bitan upravo u tom segmentu gde ćemo učiniti naš avio-saobraćaj znatno konkurentnijim u samom regionu. Zapravo, kao što je i rečeno, kad govorimo o usklađenosti sa evropskim propisima, avio-saobraćaj, odnosno taj segment, je jedan koji je najviše usklađen sa evropskim propisima, evropskim standardima i usvajanje ovog sporazuma, odnosno Predloga zakona koji je pred nama, pomoći će da idemo ukorak sa tim principom, da i taj segment i dalje pokrivamo i da sebi obezbedimo jednu dobru startnu poziciju i tržišnu borbu za razvoj ne samo „Er Srbije“ već i drugih kompanija koje u Srbiji posluju a koje su privatnog karaktera, ali i potpunu upotrebljenost naših kapaciteta, naših aerodroma i dalji razvoj naše ekonomije.U ekonomije.U danu za glasanje svakako ćemo, zajedno sa kolegama iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Za našu decu“, ali siguran sam da će i ostale uvažene kolege narodni poslanici, podržati ovaj sporazum, jer je ovo važan segment za dalju borbu i za dalji razvoj naše ekonomije, naše države i prosto za dalju uspešnu borbu za budućnost naše dece. Hvala Zahvaljujem.Preostalo vreme za poslaničku grupu je 36 minuta.Reč ima prof. dr Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, dr Orliću, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, pošto su moje kolege dosta toga rekle već o ovom sporazumu, dozvolite samo dve rečenice o njemu da kažem, a to je da ću podržati ovaj sporazum.Zašto? Zato što predstavlja jedan ambiciozni projekat, jer je zamišljen tako da njegovom primenom region zapadnog Balkana postane deo zajedničkog vazduhoplovnog tržišta EU pre formalnog pristupanja u EU. To je jedan od osnovnih razloga pored mnogih, zbog čega ću podržati ovaj deo.Poštovani potpredsedniče, dr Orliću, dame i gospodo narodni poslanici, ja danas, zbog današnjeg i sutrašnjeg datuma, neću namerno govoriti o našim političkim protivnicima, a imao bi mnogo toga šta da kažem o njima.Na početku, dozvolite da se zahvalim Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću, odnosno što je smogao snage da na današnji dan upravo izda zbornik pod nazivom - "NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju (Republiku Srbiju), da se večno pamti", u kojem su pisali svetski stručnjaci od Meksika, Rusije, Grčke, Slovenije i da dalje ne nabrajam.Hvala Ministarstvu prosvete i bivšem ministru Šarčeviću na pomoći koju je pružio Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane ministru Vulinu i dr Nebojši Stefanoviću.Danas, poštovani građani Srbije se navršava 22 godine od zločinačke agresije NATO na našu otadžbinu.

Agresijom su prekršene sve norme međunarodnog prava i sistem međunarodnih odnosa uspostavljen Poveljom UN.Poštovani UN.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, moram da naglasim, neke zemlje su učestvovale protivno Ustavu i zakonima svojih zemalja da ih ne nabrajam zbog vremena.Za

na našu zemlju učestvovala je borbena avijacija NATO i što je vrlo važno, čak i pomoćna avijacija NATO izvršila je agresiju na našu zemlju.Borbena zemlju.Borbena avijacija NATO izvršila je 18.168 naleta u kojima je izvršeno 2.300 napada i oko 8.200 vatrenih dejstava. Što se tiče pomoćne avijacije NATO-a, ona je izvršila 7.927 letova.Poštovani narodni poslanici, NATO je lansirao 415.000 projektila, sa oko 22.000 tona najubojitijeg tereta. Lansirano je oko 350.000 kasetnih bombi. Agresija je izvršena od oko 1.040 aviona i oko 1.000 krstarećih raketa. NATO bombe i rakete ubile su 88 dece, od toga 22 deteta albanske nacionalnosti do 14 godina.Prva

On je 25. marta 1999. godine naišao na kasetnu bombu. Najmlađa žrtva su bile bezimena beba albanske nacionalnosti spaljena u naručju majke u Koriši i jedanaestomesečna devojčica srpske nacionalnosti Bojana Tošović. Ubijena je 11. aprila u selu Merdare kod Kuršumlije u naručju oca Božina na stepeništu porodične kuće.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, dana 17. aprila 1999. godine u 21.30 u Batajnici za vreme dejstava avijacije NATO od eksplodiranog projektila poginula je trogodišnja Milica Rakić na noši. Njena smrt postala je simbol stradanja, patnje dece Jugoslavije u brutalnoj agresiji NATO-pakta.Naše

bez pilotnih letelica, 45 krstarećih raketa i četiri velika projektila. Pored ovog, snage PVO prema oceni uslova i elemenata gađanja pogodile su i verovatno oštetile i još 36 aviona.General Klark u svojoj knjizi koja se zove „Moderno ratovanje“ priznao je da se još jedan avion Harijer srušio u Jadransko more južno od Ulcinja.Zvanični podaci vojske Jugoslavije, Novi glasnik br.5 od 2000. godine su da je protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije oborila 61 borbeni avion, helikoptera, 30 bezpilotnih letelica i 338 krstarećih raketa.Poštovani građani, uvaženi narodni poslanici, šta kažu SAD? Institut za

da je NATO u sudaru sa vojskom Jugoslavije, citiram – već izgubio 36 aviona, osam helikoptera i šest bezpilotnih letelica, završen citat.Zbog vremena samo da kažem ko je osudio NATO agresiju na našu zemlju. Generalni sekretar UN Kofi Anan je tek kada je NATO projektilom 17. aprila 1999. godine usmrtio trogodišnju Milicu Rakić, smogao snage da kaže da su u Jugoslaviji, citiram - pogaženi pravo i pravda, završen citat. Predsednik Kine Đang Ceming

i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, predsednik Ukrajine Leonid Kučma, predsednik Rusije Boris Jeljcin, Vlada Indije i mnoge druge slobodoljubive zemlje sveta.

citat.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Republika Srbija je 1999. godina vodila odbrambeni rat.

I kao što u ovom zborniku kaže - da se večno pamti.Na kraju, naš predsednik Vučić,

vodi politiku mira u regionu i svetu, politiku zdravlja u ovim pandemijskim uslovima naših građana i politiku ubrzane modernizacije Srbije. Živela Srbija, živeo naš predsednik.

Hvala potpredsedniče Orliću.Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, sigurno je da je NATO agresija koja se dogodila i koja je sprovedena protiv tadašnje SRJ pre 22 godine jedna od možda i najvećih sramota modernog zapadnog sveta koja im se dogodila u proteklih nekoliko vekova.Sedamdeset devet dana besomučnog i brutalnog bombardovanja, više hiljada izgubljenih života, ekološka i ekonomska katastrofa za našu zemlju, naravno da nam ne dozvoljavaju da ove događaje iz bliske prošlosti zaboravimo i naravno da dobro razmislimo o tome kada ćemo uspeti da oprostimo i koliki će period proći do toga da oni koji su to uradili, sa kojima danas moramo da sarađujemo kada ćemo moći da normalizujemo i uspostavimo potpuno normalne odnose i odnose koji su u punom kapacitetu.Ono što je još važnije napomenuti je da, sem toga što je naša zemlja bombardovana gotovo ekonomski uništena i devastirana, to je da smo mi i dan-danas posle 22 godine optuženi za genocid, da smo izloženi jednoj ogromnoj, snažnoj ofanzivi kosovskih Albanaca i njihovih mentora širom sveta i da, naravno, na sve te optužbe moramo da odgovorimo, iako smo optuživani za genocid, kako oni to govore i promovišu u stranim centrima moći, i silovanja preko 20 hiljada žena i raznorazna nepočinstva koja su, naravno, plod njihove ogromne i snažne propagande protiv naše zemlje, ono što treba da uradimo je da sagledamo našu poziciju i da je na dnevnom nivou jačamo.To je ono što je uradio predsednik Vučić, s obzirom da je 2014. godine nasledio državu koja po tom pitanju, po pitanju geopolitike, po pitanju ekonomskog osnaživanja, po pitanju jačanja naše pozicije na globalnom nivou, nije uradila gotovo ništa i nije uradila gotovo ništa zato što smo imali neodgovorne političare, ljude koji nisu znali šta je država, ljude koji nisu bili definitivno patriote i koji su se mnogo više o tome šta će biti sa našom južnom pokrajinom Kosovom i Metohijom, šta će biti sa našim građanima, bavili time kako da napune svoje džepove i kako da sklone pare koji su oteli od domaćih kompanija i od građana Republike Srbije.Ono što je predsednik Vučić uradio i ono što je najznačajnije danas da se kaže to je da je on od Srbije stvorio jednog relevantnog partnera za ceo svet, jednu pouzdanu zemlju, ali zemlju koja se svakodnevno vojno, ekonomski, socijalno i na svaki drugi način osnažuje, zemlju koja ima svoj integritet, koja ima svoje crvene linije. On je to pokazao i u Vašingtonu prilikom vašingtonskih pregovora i pokazao da je Srbija zemlja koja ima dostojanstvo, koja ima svoj ponos i koja više ne daje za pravo, dakle apriori, zapadnim centrima moći da ovde mogu da rade šta god hoće. Srbija nije njihov dominion od 2014. godine, Srbija je samo zemlja koja želi da sarađuje, koja želi da se modernizuje, koja želi da pripada toj porodici zapadnih i razvijenih evropskih zemalja, ali koja to želi da radi na ravnopravnim i partnerskim osnovama.Nama u to vreme 1999. godine, nažalost, nije išla ni svetska geopolitika. Moram da napomenem da je u ovaj sukob uvučena i Kina. I Kina neće zaboraviti bombardovanje njihove ambasade za vreme bombardovanja SR Jugoslavije. Čini se da je zapadni svet i međunarodna zajednica tada htela da opere svoju nesposobnost, s obzirom da je izgubila dizgine i u sukobu u Africi, gde je u samo nekoliko meseci život izgubilo 800 hiljada ljudi u konfliktu Ruandi i u nekim drugim konfliktima.Srbija je kao zemlja koja se pokazala kao možda jedina slobodarska u to vreme i u tom periodu u celoj Evropi, koja je želela da očuva svoj integritet, svoje mišljenje i svoje pozicije, očigledno platila za njihovu nesposobnost, za njihove greške i očigledno je, ja to moram teška srca da priznam, da smo platili zato što smo mala hrišćanska pravoslavna zemlja u srcu Evrope.I ja mislim da će u svetskoj istoriji ostati to zapisano da pred četvrtu industrijsku revoluciju, u srcu Evrope, zemlja koja je uvek bila slobodarska zemlja, koja je uvek bila na pravoj strani istorije, koja se borila sa saveznicima, branila svetski poredak, branila ekonomske slobode, branila ljudska prava, branila političke slobode, bila uvek prva na braniku odbrane tih prava, uz ogromne žrtve, uz ogromne žrtve platila je za sve ono što je zapad imao kao greške u tim 90-im godinama. Mogli smo da vidimo kako su se te njihove avanture završavale na Bliskom istoku i na drugim delovima sveta, gde nijedna takva intervencija nije urodila plodom.Nažalost, moram da kažem i to da naša zemlja u to vreme nije imala prijatelje. Zahvaljujemo se svima na saopštenjima, na pisanoj, usmenoj podršci, ali je razlika između Srbije tada i Srbije 2021. godine što je Vučić od Srbije napravio zemlju koja ima pouzdane partnere i prijatelje, koji ulažu ovde svoj kapital, koji su spremni da sarađuju sa nama u oblasti odbrane, da nam prodaju dobro i najkvalitetnije moguće oružje, jer jednostavno koliko ste danas vojno snažni, koliko je danas vaša ekonomija snažna, koliko uspevate da obezbedite radnih mesta, tolika će biti i vaša moć odvraćanja i vaš integritet i pozicija ne samo na regionalnom nivou, nego na svim mogućim nivoima, i u Evropi i na globalnom nivou.Na kraju, da kažem da da je Vučić uveo u našu politiku posle toliko godina nešto što je od strateškog značaja, a to je kultura sećanja. Nas danas nije sramota da govorimo o tome da jeste strateški interes Srbije da sačuvamo naš narod u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, da sarađujemo sa njihovim institucijama, da branimo i štitimo interese našeg naroda gde god on živeo. Koliko god neko govorio o tome da mi govorimo danas o nekom srpskom svetu, o nekoj novoj Vučićevoj doktrini, o srpskom svetu, mene nije sramota da kažem, iako iako ta doktrina ne postoji, postoji samo zaštita državnih i nacionalnih interesa, zaštita srpskog naroda, ona nikoga ne ugrožava, ona samo pokazuje da Srbija konačno ima dostojanstvo i da pokazuje i iskazuje pravo koje imaju i drugi narodi i druge države širom sveta. Mislim da je to Aleksandar Vučić definitivno postigao.Da završim, na kraju, uvaženi ministre, što se tiče avio-saobraćaja, što se tiče sve ove infrastrukture, sve ono što radite u proteklih nekoliko meseci je jednostavno nešto što prati politiku, ciljeve i strategiju predsednika Aleksandra Vučića u unapređenju te tzv. tvrde infrastrukture. Vi kao neko ko dolazi iz turističkog biznisa, ko je jedan od možda i najliberalnijih ekonomista i ekonomskih pogleda u ovoj zemlji, koji podrazumeva i promoviše jačanje tržišta, jačanje liberalnih vrednosti u tom ekonomskom domenu, mislim da može mnogo da uradi u tome da kada se završi ova kriza izazvana koronom unapredimo tu infrastrukturu i da još više putem poslova kao što je urađeno sa „Etihadom“, sa Aerodromom „Nikola Tesla“, takvom vrstom partnerstava koja su proizvod geopolitičkih prijateljstava koje je Aleksandar Vučić napravio da idemo idemo napred sa razvojem turizma, većim prihodima, jačanjem infrastrukture i jačanjem Srbije u svakom domenu, pa i ovom naravno vojnom i odbrambenom o kojem su danas sve sve kolege govorile, što je valjda i na neki način izraz dobrog i lepog vaspitanja.Nije jednostavno, logično je da svako od nas danas malo posveti vremena i govori o onome što nam se desilo pre 22 godine i što nikada SNS i predsednik Aleksandar Vučić neće dozvoliti, zahvaljujući svojoj politici ljubavi prema svojoj zemlji, patriotizmu koje se izražava na pravi način. Hvala.

ja ću za razliku od prethodnih mojih kolega poslanika koji su govorili pre mene početi sa onim o čemu smo ovde danas diskutovali i vi kao ministar ste imali odlično izlaganje, a tiče se onoga što je danas na dnevnom redu.Pre svega, gospodine ministre, želim da vam kao narodni poslanik pružim podršku jer je iza vas težak period gde ste samo sprovodili politiku SNS, borili se za svaki kilometar auto-puta, sledili ste odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića, a jedino što su našli da vam zamere jeste nešto što je izvučeno iz konteksta na jednom obilasku radova na putevima i to je bio pokušaj da se baci senka na sve ono što ste do sada uradili. Kao što ste vi pružili podršku mladim poslanicima i kao što ste se obratili nekima pojedinačno i lično, tako želim da znate da ćete i u nama poslanicima uvek imati podršku za one stvari koje su od opšteg značaja i interesa za građane Republike Srbije.Kada pričamo o avio prevozu, kada pričamo generalno o napretku naše zemlje i u ovom segmentu, ne možemo da se ne osvrnemo na neke konkretne podatke. Dakle, evo, samo ću uzeti iz tri primera gde se jasno vidi gde je Srbija bila negde do 2012. godine, a gde je danas. Do 2012. godine mi smo imali dva međunarodna aerodroma danas ih imamo tri. Beogradski aerodrom ili aerodrom „Nikola Tesla“ tih godina je imao tri miliona putnika, podatak je iz 2011. godine. Ako uzmemo 2019. godinu kao poslednju relevantnu godinu pre ove korona krize podatak i ta brojka prelazi čak šest miliona ljudi, što znači da smo uspeli da dupliramo broj putnika na našem aerodromu u Beogradu. Ako uzmete u obzir, aerodrom u Nišu je 2014. godine, nisam mogao da poverujem da je taj podatak takav, ali sa više strana sam uporedio, samo 1.300 putnika je koristilo usluge tog aerodroma dok već 2019. godine ta brojka je čak preko 420.000.Ako 420.000.Ako samo uzmete ovaj primer vidite koliko napredujemo i kao zemlja i kao svest u ljudima koliko možemo da verujemo svakom našem kapacitetu koji posedujemo, a i koliko razvijamo svoje sopstvene kapacitete.Ovde ste pričali o drugim aerodromima, pričali ste o mnogim stvarima koje su, složićete se sa mnom do pre sedam ili osam godina bili apstraktni. Dakle, mi danas pričamo i o novim međunarodnim aerodromima koje ćemo otvarati. Pričamo o ulaganjima koja su nekada bila na poslednjem mestu onih koji su do juče vodili državu, a i to poslednje mesto nikada ne bi došlo na red, jer je njima na prvom mestu bio lični interes. interes. Ono što je negde bilo na vrhu liste njihovih prioriteta ni to nisu ispoštovali, jer su se bavili ličnom promocijom, ali iznad svega ličnim bogaćenjem.Vaše prisustvo, poštovani ministre ne mogu da ne mogu da propustim, a da ne spomenem i ono što ulažemo i u puteve, u auto-puteve, što ulažemo u putnu infrastrukturu. Znate kako, vi ste malopre napomenuli gde se sve rade putevi i šta je sve u izgradnji. Mislim da je najbolji podatak da mi danas nemamo jedan slobodan kamion koji nije negde na nekom putu i ne služi izgradnji nekog puta i to samo govori koliko se naša zemlja danas razvija.Želim, poštovani ministre, da vi što češće dolazite u Skupštinu, da imate što češće ovakve i predloge i zakone i odluke i kako god se to u narednom periodu bude definisalo, jer je za građane jedino bitno da se naša zemlja razvija, da se naša zemlja gradi. To ćemo uspeti jedino odgovornom politikom kada vodite računa o svakom dinaru koji imate na raspolaganju.Znate, opravdano građani nekad sumnjaju da li će se završiti neki put, da li će do njih doći asfalt, da li će auto-put baš biti izgrađen u tom roku koji je predviđen, jer morate da znate i da to sagledate iz ugla građana koji su glasali za nas. Do 2012, 2013. godine mogu su ih lagali. Svašta su im obećavali. Znate, imali ste situaciju po gradskim opštinama ovde u Beogradu, da ne ulazim sad kako se to dešava negde po unutrašnjosti gde gradonačelnik dođe, gradonačelnik bivši Dragan Đilas, dođe dve nedelje pred izbore, izvuče mašine „Beograd puta“, obeća da će biti urađeno 100 ili 200 metara asfalta, a onda kako prođu izbori on im uradi 50 metara i vrati te mašine. Zašto? Da bi mu poslužile za neke republičke ili predsedničke izbore. I, sa pravom građani nekad su bili skeptični da li će se sve to na taj način i odvijati i dešavati.Od dolaska SNS na vlast predsednik Aleksandar Vučić je zacrtao jasno koji su to ciljevi, a oni se svi svode na bolju budućnost i bolji život svih građana Republike Srbije gde god da oni žive i drago mi što smo u prilici da vidimo da i vi pratite taj tempo iako, kao što sami kažete, dolazite iz privrede.Dakle, i privreda i ovo mesto koje sada obavljate, tj. mesto na kome se danas nalazite, funkcija koju obavljate, jako slično funkcionišu. Ako radite, ako se borite i ako sve posmatrate domaćinski imaćete rezultate. Ako to ne činite nećete stvarati rezultate i vrlo brzo će građani proceniti da li ste sposobni da obavljate tu funkciju ili niste.Polako ću završavati. Moje kolege su danas mahom svoje obraćanje počinjale sa onim što je negde danas svima najjači utisak, a to je 22 godine od početka NATO agresije. Ja ću se osvrnuti na to, ali samo iz jednog drugog ugla, niko od mojih prethodnih kolega poslanika se nije osvrnuo na na to.Raznorazni predstavnici bivšeg režima DS, da li je to Vuk Jeremić, da li je to Dragan Đilas, Boris Tadić, na dnevnom nivou se osvrću na bilo koju temu i znaju da kritikuju bukvalno svakog ko danas predstavlja vlast i znaju da kritikuju i onog ko nema veze sa SNS i ne čini vlast, ali jednostavno podržava politiku koju sprovodi Vlada. Ali, ono što je meni danas zapralo i oči i uši jeste činjenica da se ama baš niko od njih danas nije prisetio ovog datuma, da baš niko od njih se nije osvrnuo na taj 24. mart 1999. godine. Ja sam na današnji dan, pre 22 godine, imao svega 10 godina i sećam se kako je sve počelo i čitanjem obaveštenja na vestima da smo ušli u ratno stanje i sećam se da je odmah u 20 i 10 krenuo film „Boj na Kosovu“ i pamtim svaki taj dan i svake godine nakon tog 24. marta 1999. godine ja imam pomešano osećanje.Jako boli i iritira svakog građanina Srbije kada oni ljudi koji danas Aleksandra Vučića i SNS optužuju za nedostatak patriotizma. Baš na današnji dan se ne sete da posvete jedan Tvit ili jedan tekst na društvenim mrežama koje su im prepune koje kakvih napada, izmišljotina na SNS i predsednika Aleksandra Vučića. Patriotizam nisu samo reči, patriotizam su dela. Patriotizam su i borbe za nove škole, za svako novo radno mesto, za bolnice, za domove zdravlja, ali i za svaki kilometar i puta i kanalizacione infrastrukture i vodovoda i svega onog što našim građanima čini bolji život.Bombardovanje je i NATO agresija nad našom zemljom je nešto što svi dobro pamtimo ali moramo svi zajedno da se okrenemo i budućnosti, jer je to u interesu naše zemlje.Za sam kraj, oprostićemo ako budemo mogli, a zaboravićemo samo ako ne budemo postojali. Vama ministra želim još mnogo uspeha u narednom periodu, nadam se još mnogo dobrim ovakvim predlozima i zakonima, jer veće časti i veće obaveze od rada za budućnost generacija koja dolaze, naše dece i budućnost Srbije nema veće časti i nema većeg zadatka. Hvala vam i živela Srbija. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Narodna poslanica, Sadra Božić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Dačiću.Uvaženi ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, moram da krenem od onoga što je moj poštovani kolega Mirković ispravno primetio, a to je da se danas niko iz redova bivše vlasti nije osvrnuo na današnji datum, jako bolan za naš narod, jako bolan za našu istoriju koja je i te kako bliska i te rane su još uvek žive i otvorene i te kako krvare. To govori o njima, a mi smo danas rekli o sebi upravo svako je sa ovog mesta, iz poslaničke klupe danas govorio o 24. martu 1999. godine, zato što je to naša obaveza prema pokoljenju. To je obaveza prema našoj deci, prema njihovoj budućnosti. To je obaveza koju imamo prema samima sebi.Moram isto tako u svom današnjem izlaganju, ne mogu da se ne osvrnem i ne prisetim svih tih sirena koje su nas podsećale i uzbunjivale da nismo u redovnoj situaciji, koje su podsećale da moramo potražiti zaklon i koje su podsećale na to da je naša zemlja u opasnosti.Danas opasnosti.Danas je dosta bilo reči o tome na koji način smo bili bombardovani, kako je taj „Milosrdni anđeo“ izgledao, ali ja se moram, oprostićete mi osvrnuti na moje Pančevo. Pančevo je bilo posebna meta NATO avijacije, znajući da su tamo postavljeni i vojni objekti ali i te kako kalkulišući da se tamo nalazi ozbiljna hemijska i naftna industrija.Tokom 78 dana bombardovanja, Pančevo je gađano 24 puta sa oko 60 projektila. Svakodnevno smo bili meta NATO napada posebno, rekla sam, zbog fabrike aviona „Utva“, vojne baze u okolini Kačareva, kasarne „Pet hiljada“ koje su bombardovane gotovo svakodnevno. U ranu zoru 4. aprila bombe su pale i to je ono što je u odnosu na sve ostale mete u Srbiji bilo specifično na pogon „Energana“ u Rafineriji nafte Pančevo. Tom prilikom poginuli su i radnici ove fabrike: Dejan Bojković, Dušan Bogosavljev i Mirko Dmitrović.Sedam dana kasnije gađana su i skladišta postrojenja Rafinerije nafte Pančevo.U jutarnjim satima 1. juna, u blizini Starčeva koje se nalazi odmah pored naftne industrije, poginuli su pripadnici oružanih snaga: general pukovnik Vojske Jugoslavije, pilot Ljubiša Veličković, pukovnik Božidar Pejčić i major Svetomir Trifunović.Takođe, nažalost, u sećanju će ostati i noć između 15. i 16. aprila, kada su pogođene „Petrohemija“ i „Azotara“. U „Azotari" je pogođen rezervoar amonijaka, a vinilhlorid monomera u „Petrohemiji“. To je ono što su mogli i ostali građani Republike Srbije iz okolnih mesta iz Beograda, pa čak sam danas dobila jednu informaciju i poruku, iz Požarevca se video plamen koji je goreo nad Pančevom.Pančevo je bilo pod gustim crnim dimom, vrlo specifičnim. Deset hiljada puta su više izmere sve materije koje nisu dozvoljene Svi znamo da je taj oblak dima jedno 10 godina kasnije odneo prilično veliki broj života Pančevaca koji su preminuli, nažalost od karcinoma.U bombardovanju SRJ koja je bez prekida trajala 78 dana teško su oštećenie infrastrukture, mostovi, putevi, fabrike.Znamo svi za humanitarnu katastrofu koja se desila na Kosovu i Metohiji, koja je bila, praktično, izgovor za neuspeh pregovora o budućem statusu pokrajine, koji su vođeni u Rambujeu i u Parizu i koji je poslužio kao izgovor da građani Republike Srbije, da Srbija postane meta.Ovaj zločin je prošao bez kazne, ali, kao što ste maločas rekli, goloruki smo bili složni u toj borbi i osećaju dužnosti da srcem branimo našu Srbiju.Tako je branimo i danas. Nismo više goloruki. I te kako smo vojno-tehnički osposobljeni ne da napadamo, ali i te kako da vodimo računa o tome da naši interesi ne budu ugroženi i i te kako smo postali respektabilna sila u regionu koja ume i može da odgovori na sve rizike i pretnje koje dolaze.Nadam se da ovu priliku koju smo imali pre 22 godine naša deca nikada više neće imati, a to je da čujemo sirene koje nas opominju da moramo sići u podrume, skloništa, da moramo skloniti našu decu, da moramo zaštiti naše domove.Upravo politika SNS, politika predsednika Aleksandra Vučića govori u prilog tome da se ta vremena nikada više neće desiti. Upravo politika mira, razgovora, politika koja nas povezuje sa Istokom, Zapadom ali i Severom govori u prilog tome da da je Srbija bezbedna zemlja, da je Srbija zemlja u koju, a vi ste ministre sasvim sigurno svedok koji svakodnevno obilazi našu zemlju u kojoj se gradi, u koju se ulaže, u kojoj se napredak nastavlja.Međutim, vraćajući se na dnevni red i pripremajući se danas za dnevni red današnje sednice, shvatajući da su standardi upravo kada je u pitanju spremnost Republike Srbije da i dalje primenjuje najviše evropske standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva bitan, time što ćemo se pripremiti za sve ono što u okviru ove teme Evropa propisuje, ali i svet, ne samo u u tom kontekstu razmišljajući i razmatrajući ekonomske standarde, već i standarde koje avijacija zahteva i u bezbednosti koja je ipak u ovom segmentu najvažnija.Ja sam, prosto, razmišljajući o ovoj temi i razrađujući je, ipak nisam uspela, a da se ne prisetim nekog prethodnog vremena u kojem na one koji su vodili ovu zemlju nakon tog bombardovanja, koji su dobili poverenje građana i koji su ga prokockali na najmonstruozniji i najstrašniji način, da sasvim sam sigurna izmerimo štetu onoga što je NATO avijacija ostavila za sobom i onoga što su Dragan Đilas, Boris Tadić ostavili za sobom, prilično bi se vodila bitka oko toga koliko su nas ojadili i jedni i drugi.Upravo, s obzirom da ih ništa nije sprečavalo da ruku zavuku u bilo čiji džep, uvek im je nekako JAT bila okolnost u koju su često i prečesto zalazili i pokušavali da izvuku ono sve što nisu mogli na drugim stranama, pa, tako sam došla do ugovora iz septembra 2007, tačnije zaključenog 26. septembra 2007. godine, podsetiću vas da je u tom periodu premijer Republike Srbije bio Koštunica, predsednik Boris Tadić, a Dragan Đilas, koji je neizbežan u svim kombinacijama, pa tako sasvim sigurno i u ovoj, pretpostavićemo, ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.Pretpostavljam da je tada trebalo razmišljati o tome da pista za Mauricijus mora biti napravljena, jer neće se sigurno novostečeni i novonapravljeni tajkun padobranom spuštati na Mauricijus, pretpostavljam da je bilo neophodno razmišljati unapred, pa se iz tog razloga ovaj ugovor koji se zaključuje sa nekakvom konsultantskom kućom, koja je, praktično, trebalo da napravi, odnosno izradi implementaciju strategije privatizacije za javno preduzeće "Jat Aiarways", dobili smo jednu vežbaonicu u kojoj je trebalo naučiti i izvežbati kako doći do prvog miliona, a ovde se konkretno radi i više od toga, radi se o ugovoru koji je vredan 1.200.000 evra, za konsultantske usluge koje će "Jat Aiarways" pripremiti za privatizaciju.Nijedan jedini papri iz ovog ugovora koji bi na bilo koji način doprineo tome, a druga je sasvim priča privatizacija JAT doprineo tome da se tema ugovora sagleda, izgradi, da dođe do nekog rezultata između Vlade Republike Srbije i konsultantske kuće ne postoji.Dakle, ovaj ugovor je, kao i mnogi drugi, možda, vi ministre, imate bliže informacije o ovoj temi, poslužio je samo da se 1.200.000 1.200.000 evra ispumpaju iz budžeta Republike Srbije, kako bi se tamo nahranio neki račun na Mauricijusu, Hong Kongu, Švajcarskoj, Delaveru i ko zna koliko će još, između onih 57, koliko se pretpostavlja da ih ima u preko 17 zemalja, doći do saznanja da je jedan od ovih koji je u tom trenutku harao Srbijom imao priliku da skloni državni novac otet od građana Republike Srbije.Dakle, ovo je osnovna naslovna strana ugovora koji držim u ruci, a reći ću vam detalje. Zaposleni na ovom ugovoru na konsultantskim uslugama koji su prošli ovaj tender koji je fiktivno bio napravljen sa nula poena

Dakle, za vazduh, maglu za koju su angažovali, primili su ogroman novac za koji mi ne znamo gde je završio, kakva je kakva je uloga ovog konsultantskog ugovora bila, ali to je, naravno, samo jedna kap u moru oko Mauricijusa, okeanu, u kome su upravo Dragan Đilas, Boris Tadić, a kasnije se priključio i Vuk Jeremić, Borko Stefanović, a videli smo da im je i zvezda Marinika Tepić itekako uvežbala uzimanje ovog miliona i u pokrajinskoj vladi. Oni su vežbali za svoj prvi milion i toliko su se uvežbali da su došli do 619 miliona,Upravo miliona,Upravo taj koji danas moralne pridike drži kaže da nas treba ućutkati, a pokušava to krivičnim prijavama da učini. Sve ono što se ovde iznosi i što je, naravno, istraživačko novinarstvo, do čega je došlo, što nije zabranjeno, složićete se, da postoje ogromni milioni, za sada otkriveno oko 10 miliona novca, za koje se smatra da je Dragan Đilas ili pokušao da ih skloni u taj porez ili na neki način da sakrije poreklo svog bogatstva, leže na nekim računima u nekim poreskim rajevima,

jer znamo da je njegova žena lično izjavila da je on tukao tasta i taštu, e kada dolazi takva vrsta pretnje jednoj novinarki od strane ovakvog predatora, to se zaista smatra ozbiljnom pretnjom na koju je odreagovalo, podsetiću vas, jedno udruženje u Srbiji, samo jedno.Dakle, da ne dužim, s obzirom da smo na koncu današnje rasprave. Obruč oko kriminala i beskompromisne borbe u borbi protiv kriminala, mafije i korupcije se sužava. Dragan Đilas, videli smo da je promenio imidž na poslednjoj konferenciji za novinare, sve više liči na nekog lika iz filma „Kum“, recimo, u nekim dugačkim kaputima. Ja se plašim kada se taj kaput da nas neke dvocevke ne dočekaju u tom istom režimu.Ja bih mu samo poručila da umesto, kao što je moja koleginica Vladanka Malović, inače napadana od strane Dragana Đilasa i njegovih produženih ruku u režimskim medijima, poručila da umesto svilenih tajkunskih odela, polako se navikava na ono odelo na pruge, jer dugo će gledati taj dizajn.Ono što bih na kraju želela da kažem, ministre, s obzirom da napadi dolaze i na vas i na sve one koji u ovoj Srbiji pošteno rade, koji žele da doprinesu tome da Srbija nastavi da živi kao sav normalan svet, da unapredimo standard naših građana,

zasedanja. Samo sam želeo kratko da se osvrnem, nepripremljen za ovakvu vrstu rasprave, ali ni najmanje iznenađen ovim što ste rekli, naravno. Samo bi mene začudilo, draga koleginice Božić, draga Sandra, da ste vi iznenađeni ovako nekakvim papirima.Nekada davno, posle 5. oktobra, kada su se pojavile čuvene javne nabavke od pepeljara koje su koštale 500 evra, šoljica od 300 evra, kanti za smeće od nekoliko hiljada evra, tada smo bili iznenađeni. Sada kada su došli fiktivni ugovori koji iznose više miliona evra, koji nemaju nikakvu podlogu iza toga, to zaista ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Možda bi svi trebali da se zamislimo u vezi toga. Takvi ugovori postoje i na Železnici. To nije jedini ugovor.Ne bih želeo sada paušalno, zaista nisam spremljen, ali to je jedan manir koji je doveo do toga da nekada moćni JAT, ne znam koliko ljudi znaju šta je JAT kroz istoriju bio, to je bila jedna od najjačih kompanija bila. Posle 5. oktobra uz ogromne donacije, od ogromne subvencije, od ogromne investicije, mi smo došli do ruine tog nekada moćnog preduzeća. Nije to moglo bez konsultanata. Nije to moglo bez konsultanata. Ne bi do toga došlo da se nisu umešali neki stručnjaci ovog profila koji su koštali, svakako i više od 2.500 evra. Meni ta cifra ne zvuči

izlaganje gospodina narodnog poslanika Janka Langura, koji je pričao o vakserima, antivakserima. Mi zaista imamo jednu potpuno neverovatnu situaciju da s jedne strane imamo ove antivaksere. Platforma je jasna, moramo da je uvažimo. Oni su protiv vakcinacije, „Munje iznad Mirjeva“, „Ravna ploča“, „Ljotić“. Mi to moramo da uvažimo i to je neka činjenica koja postoji u ovom društvu, kojima moramo da probamo da objasnimo da zemlja nije ravna ploča, da ne postoje „Munje iznad Mirjeva“ itd.Mi smo sada dobili novu strukturu, nadriantivaksere, koji tvrde da smo mi svi kao građani sa ovim Kinezima deo nekakvog eksperimenta u trećoj fazi ne znam čega. Kao član Kriznog štaba, zaista, moram opet da izađem iz svog resora i da izrazim jasno protivljenje takvom stavljanju. To nije napad na mene, to nije napad na Vladu, nije napad na predsednika, to je napad na ljude, članove Kriznog štaba, na Agenciju za lekove koje je odobrila te vakcine da budu u upotrebi.Zamislite vi na kom nivou neodgovornosti mi danas komuniciramo. Neki ljudi koji pretenduju da su lideri opozicije, koji su svojevremeno bili ni manje ni više nego predsednici sveta, pričaju da smo mi zamorčići u nekakvoj trećoj fazi ispitivanja i da mi svi sada rizikujemo sa milionima vakcina i da je to sve deo jedne velike egzibicije naše.Zaista je teško dati komentar. Meni je krivo i zaista želim to da najoštrije osudim, da najoštrije negiram. Ne zbog mene, meni to zvuči zabavno i onako zanimljivo, na nivou „Munja iznad Mirjeva“, ali zbog svih ljudi članova Kriznog štaba, sa kojima mi često imamo različita mišljenja, ali ti ljudi su najbolje što ova zemlja ima iz ugla medicine, i oni su selektovani da nam pomognu u ovoj odbrani od ovog neviđenog zla koje je zadesilo ceo svet. poštovanja prema njima, nemojte ovakve gluposti da pričate. Ovo je zaista smešno.Da smo želeli da budemo deo eksperimenta i da uđemo u treću fazu ispitivanja, kao što su neke zemlje uradile, mi to nismo želeli. Nismo želeli da rizikujemo. Predsednik Republike je jasno rekao – mi ne želimo da rizikujemo, verujemo da je ovo najbolje što postoji u smislu vakcinacije, ali ipak ne želimo da rizikujemo, pitanje je da li bi oni odobrili. Ovako, bez rizika, mi smo vodeća zemlja po pitanju vakcinacije.Još jednom, zahvaljujem se gospođi Božić. Izvinjavam se što na ovaj način repliciram. Nažalost, nisam iznenađen. Nažalost, to nije jedini papir. Nažalost, toga je bilo dosta. Ko će time da se bavi, ja zaista ne znam. Mi moramo da se bavimo time da ovu kompaniju koja je nekad bila JAT, koja je nekad bila ruina, nastavljamo da podižemo, da probamo s njom u nekom komercijalnom smislu da osvojimo Evropu, da probamo ekonomski standard da dalje dižemo, da probamo da dalje podignemo ove plate koje su sad već na preko 500 evra prosečne zarade. To su naši zadaci, do 2025. godine da izgradimo svu ovu infrastrukturu. U ovim uslovima korone, u najgorim uslovima, kad se ceo svet zatvorio, kad cela Zapadna Evropa doživljava recesiju, kad su svi povukli, mi se ne povlačimo.Odgovornom politikom, ozbiljno, ova politika, na čelu sa predsednikom Republike, vodi ovu zemlju napred, održavamo ekonomiju iznad površine i spasavamo nas vakcinacijom. Hvala još jednom.

kolege poslanici, ja ću reći samo nekoliko stvari koje su bitne vezano za ovaj zakon, za ovaj sporazum.Ja sam čovek koji dolazi iz Svrljiga, više puta sam govorio u prethodnom periodu, 2014, 2015. godine vezano za niški aerodrom, za probleme niškog aerodroma. Mogu da kažem samo jednu stvar, da razlika u u radu niškog aerodroma se vidi kako je bilo do 2012, 2013. godine, kako je počelo 2014. godine, gde je malopre moj kolega govorio da su imali desetak hiljada putnika

okosnica za sve nas koji tamo živimo.Jedna od bitnih stvari jeste što smo unazad pretprošle godine, 2019. godine, imamo sad formiramo i javno preduzeće Republike Srbije Aerodromi Srbije, gde je direktor tog preduzeća, čije sedište nije u Beogradu, već je sedište u Nišu, je čovek iz Niša, Mihajlo Zdravković. To je velika stvar za nas, da ne bude sve u Beogradu, da bude nešto i u Nišu.Ovim sadašnjim usvajanjem imaćemo mogućnost ulaganja u niški aerodrom „Konstantin Veliki“ da se napravi novi objekat, nova zgrada, da se napravi toranj. To je velika stvar, gde planiramo da se od trenutka kada nestane korona, kad se izborimo sa koronom, a to možemo samo kada se vakcinišemo, od tog trenutka siguran sam da ćemo imati ekspanziju putnika, gde će doći veliki broj ljudi i gde će niški aerodrom „Konstantin Veliki“ sigurno raditi mnogo bolje. Očekujemo, zalažemo se i borimo se i mi kao poslanici i građani na jugoistoku Srbije, a i Vlada Srbije, da imamo i do milion putnika. To je plan za razvoj aerodroma „Konstantin Veliki“, to je plan i Vlade Srbije. Dobro je što je sedište tog aerodroma i državnog preduzeća u Nišu.Mislim da je to pozitivna stvar. Mislim da na tome moramo svi zajedno da radimo da se mnogo više ulaže u Niš, u jugoistok Srbije, da se ulaže u te male sredine.Uvaženi ću vam nekoliko stvari, a vi ste verovatno u toku. Pošto svi znamo dolazak putnika, ceo jugoistok Srbije dolazi do Niša, da preko niškog aerodroma ode do bilo koje zemlje u svetu, to je velika stvar. Sada su avioni

iz istočne Srbije, znači, Knjaževca, Zaječara, preko Svrljiga do Niša. Imamo put koji je u veoma lošem stanju. To je tzv. put koji se vodi od Malčanske petlje do ulaza u Niš. Taj deo puta moramo uraditi. O tome smo razgovarali sa vašim direktorom Drobnjakom. Imali obećanja, ali je uhvatila je korona i ovaj period. Očekujem da to moramo uraditi. Suština svega jeste da neko dođe do niškog aerodroma „Kostantin Veliki“. Mora da prođe kroz Niš, ako dolazi iz istočne Srbije.

jer mislim da je to jedina šansa ulaganje u jugoistok Srbije, ulaganje u razvoj Srbije. Hvala još jednom. Hvala, gospodine Miletiću.Nisam hteo da vas prekidam, nego vam je ostalo tri i po minuta, a vi ste govorili malo duže. Hteo sam da vam skrenem pažnju kako biste nema više prijavljenih predsednika, odnosno predstavnika različitih poslaničkih grupa, ja bih želeo da se zahvalim ministru Momiroviću.Naravno, da kažem na kraju da i ovaj dan današnji, 24. mart, na neki način simbolički pokazuje jednu vezu tog dana i problema koji imamo u odbrani našeg teritorijalnog integriteta sa jednim delom teme ovog zakona. Iako o tome nismo danas govorili jedan deo ovog zakona, odnosno međunarodnog sporazuma se tiče kontrole vazdušnog prostora nad Kosovom i Metohijom. Ovo je rezultat naše borbe koju smo imali svih ovih godina, predsednik Vučić i ja na početku 2012. godine kada sam bio premijer, upravo vezano da kroz to pitanje izdržimo sve pritiske koji su bili za otvaranje gornjeg i donjeg sloja, kako se to kaže, u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.Baš zato i kažem da je to ta simbolička veza da sve ono što su pokušali i vojnim sredstvima, svih ovih godina pokušavaju i tim tzv. „političkim sredstvima“, pritiscima, raznim međunarodnim sporazumima da nas ucene da mi narušimo osnovne principe zaštite našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Zato je i simbolički, došli smo do toga da na današnji dan je ova tema na dnevnom redu.Zato se zahvaljujem ministru i svim poslanicima na učešću na današnjoj sednici.Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o ovoj tački dnevnog reda.Sutra nastavljamo rad u 10.00 časova.Samo ću vas podsetiti da sutra, kao što znate, i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu imamo do 15.00 časova raspravu o preostalim tačkama dnevnog reda, a nakon toga je vreme za postavljanje poslaničkih pitanja Vlade Republike Srbije, na čelu sa predsednicom Vlade, Ane Brnabić. Nakon toga će biti Dan za glasanje, odnosno termin za glasanje posle 19.00 časova. Hvala vam puno. Hvala